Готові? Прошу провести реєстрацію і, колеги, прошу зареєструватися.

2015 року у Донецькому аеропорту тривали важкі бої. Російські окупанти сотні разів атакували захисників Донецького аеропорту. Не втримав бетон, плавився метал, але наші українські воїни вистояли. Наші бійці утримали і не здали окупанту Донецький аеропорт. Тоді, у січні 15-го року, це було дуже символічно. Я нагадаю, що наші бійці залишили аеропорт тільки тоді, коли від нього нічого не залишилося. Нашими воїнами захоплювався увесь світ, за них молилася вся Україна. Вкотре хочу подякувати усім чоловікам і жінкам, справжнім героям, які в ці хвилини боронять спокій всього українського народу. Цього дня наше українське гасло звучить по-особливому: "Слава Україні!". Вітаємо наших воїнів. І вічна пам'ять загиблим. Нагадую, що у нас сьогодні 30 хвилин виступів від народних депутатів, не від фракцій, а від народних депутатів. Тому прошу усіх, хто має намір взяти участь в обговоренні, приготуватися до запису. Прошу провести запис виступів від народних депутатів.

Буглак Юрій Олександрович. Будь ласка.

Доброго ранку, шановні колеги. Костянтин Усов, 33 виборчий округ, місто Кривий Шановний український народе, ви помічаєте, що передвиборча лихоманка, очевидно, дуже серйозно загострюється. На першому засіданні у 2019 році Погоджувальної ради Верховної Ради України представник фракції "Батьківщина", детектив Кожем'якін, виконав традиційний цирковий номер під назвою "наших активістів б'ють, нашу партію знищують" і осипав мене як народного депутати України від Кривого Рогу безпідставними звинуваченнями в організації неправомірних дій. Тихесенько! Питань немає. Детективний талант Кожем'якіна відомий всім. (Шум у залі) Детективний талант Кожем'якіна відомий з того часу… Ви чули вчорашню заяву? Я на неї відповідаю. Горить щось у вас. Ще раз. Детективний талант Кожем'якіна відомий українцям з часів, коли він офіційно пропонував нагородити державним орденом колишнього народного депутата від БЮТ Лозінського, голованівського вбивцю, який відсидів понад 10 років за те, що влаштував сафарі на людину. Але в даному випадку я все-таки хочу прокоментувати, що сталося, що відбулося, про що була мова. Одразу після новорічних свят на одного з прихильників партії "Батьківщина" в Кривому Розі був здійснений звірячий напад, на прізвище Мірзоян. Людину побили, проломили голову і завдали тяжких тілесних ушкоджень. Це далеко не перший напад на активних громадян в моєму рідному Кривбасі. За цими фактами я неодноразово звертався до правоохоронних органів письмово і публічно: і до Генеральної прокуратури, і до органів Національної поліції. Напади на активних і небайдужих людей йдуть по всій країні, як ви знаєте. І я вважаю, що цей неофеодалізм в Україні призвів до того, що чи не в кожному регіоні тепер є вже своя Катя Гандзюк. Що в цьому контексті ми чули про подвиги голови парламентського Комітету з забезпечення правоохоронної діяльності Кожем'якіна? Нічого. Стерильно. Повний нуль. Він не просто не вживає заходів із наведення ладу в правоохоронній системі, він, як вчора на Погоджувальній раді (і я прошу дати мені додатковий час) використовує свою посаду для того, щоб виконувати брудні політичні дискредитації. У якості відповіді я хочу спокійно заявити. Я подаю на Кожем'якіна позов до суду про захист честі, гідності та ділової репутації, звичайно. Але друге, і найголовніше. Я вважаю, що як офіцер Кожем'якін має до кінця поточного тижня.... ...спрямувати клопотання до органів Національної поліції в Кривому Розі і попрохати, щоб він був допитаний як свідок у слідчого судді. Там він буде мати можливість повторити всі свої байки про мене, тільки тепер як свідок під присягою, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо недостовірні повідомлення про злочин. Це його єдиний шанс довести, що він генерал, а не безвідповідальний балакун. Честь маю! Корчинська Оксана. І, колеги, я прошу усіх, щоб емоції були нижчими, бо коли йде звинувачення з однієї сторони, воно завжди буде мати відповідь. Слава Ісусу Христу! Щойно парламент вшановував наших героїв на війні. Я зараз прошу свій виступ оформити як депутатський запит у зв'язку з тим, що з масовою корупцією, яка відбувається кілька років в наших військових лікарських комісіях і в наших МСЕКах, коли наші герої законно не можуть отримати групи інвалідності. Петро Олексюк – герой, десантник, важко поранений 2 роки тому, залишився без стопи і до сих пір на милицях. З нього військова за участю свого начальника, який до сих пір не сидить, хоча в записах СБУ чітко зазначається, що майор Наумов пропонував передати півтори тисячі доларів за ІІІ групу інвалідності нашому герою своєму начальнику. На жаль, коли були обшуки в майора Наумова на робочому місці і вдома, було знайдено 37 поточних справ наших героїв. В кожному конверті із всіх справ було від 700 до 4 тисяч доларів. Натомість це панство шановне корупційне надавало ІІ групу інвалідності при захисті Батьківщини колишнім працівникам ДАІ, які знаходились між Запорізькою, Донецькою областями, і вони отримали ІІ групу при захисті Батьківщини. Натомість колишній начальник Дніпропетровського госпіталю отримав ІІІ групу і від держави 440 тисяч гривень, від Міністерства оборони, за те, що виконуючи обов'язки, випадково стукнувся об драбину. Натомість діючий начальник Запорізького госпіталю, полковник, отримала ІІ групу при захисті Батьківщини, знаходячись в Запорізькій області. Від Міністерства оборони 530 тисяч доларів отримала за те, що… за хвороби, які вона отримала в Запорізькій області! Як може бути розцінена повага до наших героїв, коли кожного дня військові лікарські комісії і МСЕКи займаються корупцією?! Наш Комітет антикорупційний одноголосно підтримав звернення до всіх МСЕКів і ВЛК, до міністра оборони, до виконуючої обов'язки пані Уляни Супрун, до всіх мерів і губернаторів. Перше. Зробити суцільний аудит видачі групи інвалідності при захисті Батьківщини. Це більше 5 тисяч людей, які з них тільки 3 тисячі, які отримали законно дійсно, захищаючи нашу Батьківщину на сході. Решта – це, вибачте, жулики або корупціонери, які просто купили собі інвалідність! А держава натомість за це виплатила їм шалені гроші компенсацій.

і якщо у нього втрачений хоча б один орган, його група інвалідності безтермінова. Саме за це вони вимагають гроші! Я вимагаю суцільного аудиту і перевірки всіх, і покарання корупціонерів! Дякую. Слава Україні!

По-перше, мені хотілося б поздоровити всіх громадян України, користуючись нагодою, ще раз з Новим роком, з Різдвом Христовим, від всіх депутатів "Опозиційної платформи – За життя" з наступаючим Водохрещенням, з розумінням того, що 19-й рік – це доленосний рік, у результаті якого Україна отримає і нового Президента, і новий парламент. Ми розуміємо, який складний буде цей рік, розуміємо, як влада і діючий Президент будуть робити все для того, щоб залишитись при владі, незважаючи на волю народу. І ми це бачимо по тому, що відбувається у всіх регіонах нашої держави. Я можу сказати на прикладі Одеської області, що робить президентська команда під гаслами "Віра. Армія. Мова", під постійні розмови Президента з церковного амвону із телевізору про Томос, який він важливий для України, ми бачимо, що президентська команда розгортає тотальну систему фальсифікації виборів, скупки голосів. Будується величезна мережа, де громадянам будуть пропонуватися великі гроші для того, щоб вони проголосували за діючого Президента. Натомість прокуратура замість того, щоб займатися цим питанням як орган правоохоронний, вона розгорнула тотальний тиск на опозиційних політиків, на тих, хто виступає проти діючої української влади, не проти держави України, а саме проти української влади, яка знищує нашу державу. Я можу навести приклад мера міста Болграда Димитрієва Сергія Гавриловича, проти якого порушено кримінальну справу, абсолютно незаконну, де немає ні складу злочину, ні факту злочину, взагалі нічого. І вся провина пана Димитрієва полягає в тому, що він відноситься до опозиційних політиків до центральної української влади. Людина, яка зробила дуже багато для міста, знищується фактично за вказівкою президентського штабу в Одеській області. Я звертаюся до органів прокуратури, звертаюся до українських громадян не робити незаконні дії, виконувати чітко свої професійні обов'язки. А громадянам України прийти на виборчі дільниці, віддати свій голос за тих кандидатів, які дійсно можуть принести мир в Україну, дійсно відновити нормальний розвиток нашої держави і дійсно зробити… Дійсно, зробити нашу державу по-справжньому незалежною і сильною. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наступний - Папієв Михайло Миколайович. Передає слово для виступу Олені Бабак. Отак у нас в парламенті буває. Доброго дня, шановні колеги! Безумовно, цей рік буде політичним роком. Але для нас всіх надзвичайно важливо, щоб українці в цей рік не залишились без води, не залишились без тепла і щоб не відчули на собі негативу від надзвичайно важливих реформ, таких як реформа ринку електропостачання. Для цього, шановні колеги, я звертаюсь до всіх вас, щоб ми звернули увагу на важливість двох законопроектів, які, на жаль, ми вчора не включили до порядку денного, – це проект закону 9406 і 9406-1. Це законопроекти, які повинні усунути певні недоліки, якими якими неповноцінно врегульовано питання отримання, придбання електроенергії такими підприємствами, як підприємства водопостачання і теплопостачання. те, як написано в законі, не дає можливість гарантовано цим підприємствам отримати за нормальною ціною електрику. І сьогодні біля 60 водоканалів, 30 теплоенерго потрапили до так званого постачальника "останньої надії" і повинні сплачувати за електрику по дуже високих цінах, а 1 квітня фактично припиниться постачання електроенергії цим підприємствам, а не з'ясовано, в який спосіб і з ким вони повинні укласти договори. Тому ці законопроекти пропонують механізми їх реалізації, як цим підприємствам отримати воду. А це, щоб ви розуміли, це "Вода Донбасу", це "Харківські тепломережі", це "Херсонтеплопостачання" і багато інших підприємств, не говорячи про малі підприємства. Цю проблему сьогодні знають органи місцевого самоврядування. Вони закликають нас всіх, народних депутатів всіх політичних сил, незважаючи на всі якісь політичні застереження, амбіції і так далі, усунути технічну проблему в Законі "Про ринок електроенергії" і дати можливість функціонувати підприємствам водо-, теплопостачання абсолютно в нормальному режимі. Тому, шановні колеги, прошу вас проголосувати і поставити в порядок денний на четвер ці проекти законів, проголосувати їх і дати можливість підприємствам працювати, давати воду і тепло. Також хочу звернути увагу уряду на те, що під постачальника "останньої надії" потрапили шахти. І шахти, державні шахти, вони можуть залишитись без електрики з 1 квітня. А що це означає, це знає кожний. Звертаю увагу на цю нагальну проблему – поставки електрики державним шахтам, щоби з 1 квітня люди не залишились без роботи і шахти щоби функціонували. Дякую. Гаврилюк Михайло передає слово для виступу Бондарю Михайлові. Христос родився! Бондар Михайло, 119 виборчий округ. Дійсно, сьогодні в День вшанування кіборгів дуже багато говориться про наших воїнів. Буквально вчора приїжджали хлопці з Умані, також кіборги, які піднімали питання зловживання своїм становищем деяких народних депутатів. Я буду особисто розбиратися в цьому. І я думаю, колеги, мої хлопці, які воювали, допоможуть. І в тому числі хочу зачитати сьогодні звернення до мене кримського українця, ветерана, громадського активіста, представника Автономної Республіки Крим в Раді ветеранів при Міністерстві у справах ветеранів. "Є рядові і офіцери з Криму, які мають відзнаки, які не зрадили і вірно та з честю виконували свій обов'язок на фронті. Ці люди втратили всю нерухомість в Криму і тут не мають нічого. Частіше за все, їх нерухомість розграбована в Криму і дорога туди закрита. Є 280 Постанова Кабінету Міністрів України, якою допомагають нашим кримським і іншим ветеранам отримати кошти на придбання житла. Постанова працює, і у 2018 році кошти отримали 54 учасника бойових дій з числа переселенців. На сьогодні вже зареєстровано і подано документи 1 тисяча 334 особи по всій Україні, але на 2019 рік виділено лише 25 мільйонів гривень. Якщо провести елементарні розрахунки, то це не більше 20-25 учасників бойових дій отримують кошти, тому потрібно збільшувати фінансування". Ветеран зауважує, що "відчувається корупційна також складова, в ручному режимі розподіляються кошти". Це не звинувачення, а підозра з його сторони. "Я хочу звернутися і попрохати вас, по-перше, направити запит про збільшення коштів і, по-друге, знайти правду про корупційну складову по вказаній постанові. З повагою Сергій Вікарчук-Євпаторійський". Тому хочу ще раз звернутися до Кабінету Міністрів якраз про збільшення коштів для виділення компенсації по закупівлі житла для переселенців, учасників бойових дій. Я надіюся, що мій виступ буде почутий і це питання буде врегульовано. Дякую. Дякую вам. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, Міжнародний валютний фонд оприлюднив новий звіт про Україну: це 111 сторінок економічної програми, яку обіцяє впровадити український уряд під диктовку МФВ, детальні розрахунки і прогнози. Більше того, цей документ оприлюднений лише англійською мовою, він навіть не перекладений українською. Тому що те, що там викладено, воно, дійсно, шокує кожного громадянина. Підвищення цін на газ для населення, обмеження субсидій, політика дорогих кредитів, дорогих коштів від Національного банку, як один з головних пріоритетів – обмеження внутрішнього попиту. Що це значить? Це значить обмеження доходів українців. Це ті пріоритети, які закладені в меморандумі з Міжнародним валютним фондом, те, що українська влада обіцяє робити всупереч національним інтересам України. Навіщо вони це роблять? Кажуть, для того, щоб досягнути інфляцію 5 відсотків після 21-го року. Ну, це повний абсурд. Будь-хто, хто знає історію розвитку наших успішних сусідів: Туреччини, Польщі, інших успішних країн, таких як Китай, - знають, що коли вони потужно розвивалися і зростали хоча би на 7-8 відсотків на рік, інфляція там була більше 10 відсотків, але вона була прогнозована. І економічне зростання – це коли доходи людей ростуть швидше, ніж інфляція. що потрібно робити. Тому ті пріоритеті, які закладені в меморандумі, вони суперечать національним інтересам, вони роблять Україну бідною, залежною, сировинною колонією, вони прирікають мільйони українців на еміграцію, а українську економіку роблять слабкою, залежною і занурюють в дуже довгострокову стагнацію. Команда Радикальної партії Олега Ляшка пропонує абсолютно протилежну політику. Не замороження, а розігрів економіки, не знеболювальне, не наркотик для української економіки, яким є кредити МВФ, а справжнє лікування, реабілітація і розвиток економіки. Це знає, як хворий, у якого температура під 40, замість того, щоб його лікувати, його саджають просто в холодильник для того, щоб збити йому температуру. Яка перспектива? Ми з вами розуміємо, що треба лікувати, підтримувати і посилювати економіку. Коли влада каже "немає грошей", ми відповідаємо в Радикальній партії: перестаньте робити дурниці. Коли ви купуєте китайські колеса для "Укрзалізниці" замість Нижньодніпровського трубопрокатного заводу, коли купуєте гелікоптери у Франції замість запорізького "Мотор Січ", коли купуєте в Києві вагони імпортні, польські, замість львівського "Електрону" або дніпровського "Татра-Південь" – оце є політика проїдання, бідності, вічної залежності. Тому треба розвивати власну промисловість, як пропонує команда Радикальної… Дякуємо. Будь ласка, Оксана Білозір запрошується до виступу. Пані Оксано, просимо вас. Шановні колеги народні депутати, шановні члени президії, дорога українська спільнота! У ці дні, коли над Україною витають наші великі духовні свята, мені хочеться з цієї трибуни ще раз і ще раз зафіксувати визначальну роль українського парламенту восьмого скликання. Саме український парламент восьмого скликання під керівництвом Андрія Парубія цементував своїми рішеннями ті визначні доленосні кроки Президента України на шляху до отримання нашої духовної свободи. І дійсно, Президент Порошенко за час перебування на посаді Президента на олтар своєму служінню Україні і українському народу поклав найбільший скарб омріяний, боротьба за який велася багато століть і багатьма поколіннями українців – це духовна свобода і духовна незалежність. Уявіть собі, 333 роки духовного рабства, нищення нашої мови, нашої традиції, нашої культури! І ми сьогодні з вами вільні. Ми бачимо, як до лона нашої Православної Церкви України тягнуться всі віряни. Вже за такий невеличкий проміжок часу більше 70 парафій увійшли до лона Матері Церкви. І нам депутатам потрібно зробити ще один важливий крок, тому що в нашому законодавстві відсутня процедура і чіткі механізми зміни приналежності релігійної громади та збереження майна і будівель храмів. Тому парламент невідкладно – це буде в четвер, це буде завтра – повинен законодавчо закріпити зрозумілі і справедливі правила, тому що Президент Порошенко неодноразово наголошував про необхідність забезпечення конфесійного конфесійного миру і вільного вибору. Складний, складний виборчий рік. Буде багато маніпуляцій, в тому числі і боротьби з Україною країни-агресора Кремля. Тому ми, українські депутати, зробимо все для того, щоб зберегти мир, стабільність і забезпечити чисті, прозорі вибори. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, пані Оксана. І до слова запрошується народний депутат Савка. Запрошуємо вас, шановний колего. Дякую, пані головуюча. Христос народився! Шановні колеги, дорогі українці! Сьогодні в цей день героїв-кіборгів ми згадуємо саме краще, ці сини Вітчизни та доньки – самі кращі із кращих, які стали на захист нашої території України, вони робили все можливе для того, щоб захисти нашу державу. І в аеропорту "Донецьк" не витримали металеві пруття, не витримав залізобетон, но наші воїни - сини України вистояли, захищаючи нашу державу Україну. сьогодні по нашій території України звертаються воїни-ветерани Збройних Сил України, звертаються до мене за допомогою, тому що йде свавілля, іде приниження, ідуть погрози зі сторони так называемых керівників та депутатів Верховної Ради України. Тому я хочу звернутися до Служби безпеки України, до Генеральної прокуратури з певним розслідуванням, що стосується Умані, де народні депутати України принижують честь і гідність воїнів Збройних Сил України, воїнів, які в свій час захищали і захищають нашу територіальну цілісність України, в тому числі і волонтерів. Ніхто не посміє підняти руку і ображати наших захисників. Так, війна ведеться, но війна ведеться і всередині нашої держави Україна, на жаль. Тому що ті, які в свій час в 2014 році водили на Майдан так называемых "тітушок", вони себе хочуть проявляти в даний час, піднімають голову. Ми повинні звернути на це увагу. Не дати можливості цим людям, які керуються з Московії, робити так, щоб наша Україна не була захищеною. Ми повинні робити все можливе, щоб захистити нашу державу Україну. Тому на сьогодні я закликаю вас, шановні колеги народні депутати України, звернути на своїх виборчих дільницях, на своїх, будемо де… Піти до людей, до ветеранів, до тих хлопців та дівчат, які в свій час захищали і захищають нашу державу Україну, і з ними сумісно захищати нашу державу Україну. І робити все можливе для того, щоби вони себе почували… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд завершити. САВКА І.І. Дякую. Тому ми повинні робити все можливе, щоби наші воїни були захищені, наші ветерани Збройних Сил України. Ми в даний час знаємо прекрасно, коли ведеться передвиборча кампанія і керується інформаційна війна з Московії, певні люди, так називаємі люди, роблять все можливе для того, щоби втілювати в життя московську пропаганду. Ми цього не повинні допустити. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. До слова запрошується народний депутат Долженков. Будь ласка, пане. "Опозиційний блок", Олександр Долженков. Громадяни України, в першу чергу хотів би привітати вас з Новим роком, Різдвом Христовим, шановних колег також. При цьому хочу сказати, що 2019 рік буде не стільки політичним сезоном, а роком політичного популізму та надання обіцянок різними фракціями та групами, які колись входили до складу коаліції "Європейська Україна", що вони зроблять краще життя громадянам України. Але, на жаль, існування цієї коаліції, цієї влади приводить до діаметрально протилежних результатів і наслідків. Чому? А, за даними Світового банку, Україна вже є найбіднішою країною Європи, так, на хвилиночку. Про це ніхто тут не говорить. Говорить про армію, про мову, про релігію, а про економіку жодна фракція не говорить. Тут попередні виступаючі говорили про те, що наша команда, наші програми виведуть економіку з кризи. А чим ви думали, коли підписували коаліційну угоду в 14-му році? Всі фракції, окрім "Опозиційного блоку", підписали зазначену угоду. Так я вам хочу сказати, громадяни України, наслідки, які ми спостерігаємо зараз, які маємо станом на 2019 рік, – це все наслідки підписаної Коаліційної угоди, адже там чорним по білому зазначено про стратегічне співробітництво з Міжнародним валютним фондом. А натомість, що нам чинна влада та коаліція, та фракції, які ідейно дуже близькі до коаліції, оскільки вони також є підписантами у 2014 році, а, простіше говорячи, це всі, окрім "Опозиційного блоку", нас чекає, нас з вами і вас? А новини не дуже втішні – що влада не буде робити. Вона не буде здійснювати кардинальних змін у сфері податкової політики. Нам не бачити, як своїх вух, податку на виведений капітал. Жодних змін з податку на прибуток не буде відбуватися. Нам не бачити жодних податкових пільг та податкової амністії. Нам не бачити в цьому році проведення накопичувальної пенсійної системи – ось вам пенсійна реформа, яка була проведена для того, щоби підвищити пенсійний вік до 65 років та збільшити 5 мільйонам пенсіонерів пенсії лише на 300 гривень. Це при надмірному рівні інфляції. Це при катастрофічному падінні рівня купівельної спроможності. Це при тому, що рівень економіки не досяг рівня 2013 року. А що нас чекає у цьому році? А нас чекає знову подальше підвищення на природний газ. Підвищення на природний газ до 80 відсотків від ринкової вартості призведе до збільшення тарифів на опалення, призведе до збільшення тарифів на теплу воду, на холодну воду. Що нас чекає в цьому році? Зокрема… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд Якщо у 2013 році тариф на електрику складав 33 копійки, зараз – 1 гривня 70 за кіловат-годину – підвищення в 5 разів. Якщо тариф на газ складав 930 гривень за тисячу кубічних метрів, зараз складає 8,5 тисяч гривень за тисячу метрів кубічних – збільшення в 10 разів. З 01.01.2020 року ця влада підписала вже меморандум, вона буде збільшувати тарифи на природний газ до 12 тисяч гривень. Це більш ніж в 12 разів. Тарифи на гарячу воду: 16 гривень були в 13-му році, стали 75 гривень за метр кубічний… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Останній виступ в нашій рубриці виступів від народних депутатів України. Будь ласка, пан Ігор Мосійчук. І потім, шановні колеги, маємо ще дві заяви до президії на виступи. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Українська народна мудрість говорить, що у ворожки лікуватись – без здоров'я зоставатись. Це саме про наше Міністерство охорони здоров'я, це саме про виконуючого обов'язки, незаконно виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я пані Уляни Супрун, яка нав'язана українській державі зовнішніми чинниками і яка по суті займається дознищенням української медицини, української медичної освіти і медичної галузі в цілому. Що насправді відбувається? Всі кажуть, що МОЗ нині бореться з корупцією, що закупівля ліків в Україні відбувається прозоро, бо це здійснюють міжнародні партнери. В угоді, підписаній з МВФ, зараз знову на рік передається право на закуповування лікарських засобів іноземним Так от, іноземні представники минулого року купили тести від гепатиту в країни-агресора Російській Федерації, і це при тому, що аналогічні виробляються в Києві і Харкові. Це просто знищення української фармакології і української медичної науки – те, що робить пані Супрун. За дорученням лідера Радикальної партії Олега Ляшка я звернувся до адміністративного суду з вимогою підтвердити повноваження виконуючої обов'язків міністра охорони здоров'я пані Супрун, адже вона займає свою посаду абсолютно незаконно, і тільки на догоду закордонним так званим партнерам компрадівський уряд нинішній утримує її на займаній посаді. Ми впевнені, що доведемо в суді правоту, доб'ємося звільнення Уляни Супрун. А зараз, шановні колеги, під Кабінетом Міністрів українські студенти з одеського медіну, який ліквідований разом з кримським медіном, а кримський ліквідований в той день, коли прийнято рішення про програму реінтеграції Криму. Реінтеграцію Криму український уряд почав з ліквідації Кримського медуніверситету. там зараз студенти, вони вимагають усунення пані Уляни Супрун. І я закликаю вас, колеги, підійти до студентів і підтримати студентів. Слава Україні! Слава українській медицині! Шановні колеги, у нас закінчилися виступи від народних депутатів. Наразі маємо вже аж три заяви від депутатських груп і фракцій на перерву, але наші колеги готові замінити на виступи ці перерви. І я запрошую зараз до слова в порядку черговості, як надійшли заяви. Доброго дня, шановні колеги! Сергій Сажко, 59 виборчий округ, Донеччина. Сьогодні хочу привернути вашу увагу до критичної ситуації, яка склалась на державному підприємстві "Селидіввугілля". Вперше за всю історію незалежної України голодний протест на захист своїх прав оголосили жінки. Десять днів працівники вуглехімічної лабораторії шахти "Котляревська" голодували, бо з липня не отримували заробітну плату. І тільки після цього їм виплатили частково заробітну плату. Вдумайтесь, до чого треба було довести вугільну галузь, щоб на голодування зважилися жінки. Кваліфіковані спеціалісти інженерної ланки з багаторічним досвідом працюють за мінімальну зарплату, але і ту не отримують. Тому їхні вимоги цілком законні: повне погашення заборгованості, підвищення та своєчасна виплата зарплати, а також скасування діючого розподілу працівників на промислову та непромислову групу. Це розподіл людей, які працюють на шахтах, на перший та другий сорт. Ганьба! Складається враження, що діючій владі до цього немає діла. За всі 10 днів, поки голодували жінки, жоден чиновник профільного міністерства чи уряду не спромігся проїхати до них і розібратися в ситуації. Хоча особисто я дуже рекомендую відвідати шахтарські міста і послухати, що про їхні так звані реформи говорять прості люди. не дуже дивує відсутність реакції з боку представників влади. Питання лише в тому, чим це викликано – байдужістю до власних громадян чи абсолютною непрофесійністю? Негаразди у вугільній галузі почалися не вчора. Але так погано, як зараз, не було навіть у 90-ті, кажуть шахтарі. Скільки разів ми збиралися за круглими столами, проводили наради, ініціювали зустрічі, чули багато обіцянок від профільного міністра та Прем'єра, але все так і лишилося на словах. В понеділок на зустрічі з гірниками міністр енергетики Ігор Насалик відкрито заявив, що і цей рік буде роком виживання для вугільної галузі, бо грошей знову не дали. Більше трьох років держава не вкладає жодної копійки в модернізацію виробництва. Що далі? Зупинка підприємств? Від роботи лише 4 шахт "Селидіввугілля" залежить доля 6 тисяч робітників з сім'ями і майбутнє 6 міст! Про це подумали в міністерстві? Всю провину там перекладають на плечі керівників вугільних підприємств, яких саме ж міністерство і призначає. Я вкотре звертаюсь до Прем'єра та Президента вжити невідкладних заходів щодо порятунку вугільної галузі. Вимагаю від міністра енергетики чітко і зрозуміло звітувати перед депутатами та шахтарями про конкретно те, що він зробив для вугільної галузі. Дякую. Дякую вам. Наступна заява від двох фракцій: "Народного фронту" і Радикальної партії. І вони теж згодні замінити перерву на виступ. І до слова запрошується Валерія Заружко. Будь ласка. Валерія Заружко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні українці, на жаль, влада продовжує економічну політику, яка пропонує українцям бідність, жебрацтво, трудову міграцію, приниження та відсутність будь-яких перспектив. Катастрофічна ситуація склалася на державному підприємстві "Селидіввугілля". До мене звернулися працівники шахт "1/3 Новогродівська", "Котляревська", "Курахівська" та "Україна". Над людьми вже не тільки знущаються, не сплачуючи їм своєчасно заробітну плату, вбивають українську вугільну промисловість, погрожуючи відключенням електроенергії, залишенням шахти без водовідливу та провітрювання. Чому так відбувається? Влада купує вугілля за кордоном. Вітчизняна вугільна промисловість владі не потрібна, на жаль. А шахтарі потребують негайної допомоги, бо люди вже втомилися, люди кажуть, що їх стимулюють виїжджати за кордон. Цілі міста можуть опинитись пустими, без людей. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка системно підтримує українську промисловість та українських шахтарів. Під нашим тиском був прийнятий у липні цього року законопроект 8362, який надав можливість додатково профінансувати вугільну галузь та надати шахтарям шанс на майбутнє. Ми запропонували промисловий пакет реформ – відновлення промисловості, стимуляцію вітчизняного виробника. Ми вимагаємо справжньої реформи вугільної галузі, щоб у шахтарів було майбутнє. Ми вимагаємо прийняття нашого законопроекту "Купуй українське, плати українцям", щоб шахтарі були впевнені в тому, що у них буде робота та достойна зарплата тут, в Україні, їм не потрібно буде виїжджати. Ми вимагаємо від влади припинити бавитись долями мільйонів українців, припинити знищувати в Україні робочі місця, припинити проводити ганебне передвиборче опитування та з'ясовувати, за кого будуть голосувати люди, а якщо вони не будуть голосувати за діючу владу, погрожувати їм невиплатою заробітної Люди і так вже знають, що якщо ви залишитесь при владі, вони не отримають, ані реформ, ані своєчасної заробітної плати. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка пропонує альтернативу: нові робочі місця, відновлення промисловості, впевненість у майбутньому, гідність та перспективи.

зараз цим виступом я хотів би захистити кожного колегу, який працює в Комітеті правоохоронної діяльності, кожного офіцера. Ви знаєте, що закони цього комітету проходять переважною більшістю у Верховній Раді. І ми пишаємося тим, що цей комітет очолює представник "Батьківщини" генерал-лейтенант Кожем'якін вже друге скликання поспіль. Я хочу сказати, що це найпрофесійніші люди, яких поважають сьогодні не тільки в залі Верховної Ради, яких поважає генералітет, яких поважає офіцерський склад. І я прошу з повагою кожного депутата, щоб ми називали прізвище і не добавляли всякі незрозумілі слова, як це роблять певні "бобики" в цій залі. Друге. Я ще раз хочу попросити і сказати кожному. Колеги, для нас це досить чутлива тема, коли депутатів обласних, місцевих рад сьогодні переслідують за політичні переконання. Я хочу ще раз сказати, сьогодні вся міська влада міста Черкаси перебуває під підозрою, їм не дають працювати. Навіть голова "молодіжки" міста… обласної організації Черкаської області теж отримав підозру. Я хочу нагадати, в Одеській області голова сьогодні від "Батьківщини", заступник голови обласної ради, отримав три кульові поранення в спину, і ніхто сьогодні не розслідує. Я хочу сказати, що у народного депутата Одарченка, безпосередньо його помічника, обстріляли автомобіль, він отримав два кульових поранення. І ми просимо розслідування по цим справам. Я хочу сказати, що сьогодні побили, побили залізними прутами депутата міської ради міста Кривого Рогу. І ми хочемо розслідування цих справ. Я хочу сказати сьогодні, що це є безпосередньо те, що називається переслідування опозиції, саме опозиційних депутатів, керівників опозиційних, скажімо, скажімо, партій, керівників обласних організацій від опозиції переслідують і залякують, жодної відповідальності ніхто не несе. Тому рахуйте нашу заяву як запит до Генерального прокурора, до міністра внутрішніх справ, щоб найшвидше розслідувати всі ці справи і докласти максимум зусиль, щоби були покарані винні в цих злочинах. І прошу не ображати жодного з колег, тим більше коли це офіцери, які слугують на захист територіальної цілісності і взагалі України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Більше заяв не надійшло, це була заключна заява. І ми можемо переходити до питань порядку денного. Колеги, першим стоїть проект Закону про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (0205). Попереднє опитування фракцій продемонструвало, що цю ратифікацію підтримують усі фракції і групи в парламенті. І тому ми маємо сьогодні можливість її обговорити і, я вірю, прийняти позитивне рішення. Перше голосування я ставлю: хто за те, щоб проект Закону 0205 ми розглянули за скороченою процедурою? Хто підтримує, прошу голосувати.

Народні депутати проявили волю розглядати за повною процедурою проект закону. І я запрошую до доповіді заступника міністра молоді та спорту Мовчана Миколу Петровича. Микола Петрович, будь ласка.

Маю честь представити проект Закону України про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS) Ради Європи. Відповідно до Конституції України та Закону України "Про міжнародні договори України" проект Закону України про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт внесено на розгляд Верховної Ради України Президентом України Петром Олексійовичем Порошенком. Проект зазначеного акту розроблено Міністерством молоді та спорту України з метою поліпшення міжурядового співробітництва у сфері фізичної культури і спорту в рамках Ради Європи та є подальшим кроком у напрямку європейської інтеграції України. Мета Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS) полягає в тому, щоб надати новий імпульс загальноєвропейському спортивному співробітництву, зробити спорт більш етичним, інклюзивним і безпечним. Ця угода є платформою для міжурядової співпраці у сфері спорту між органами державної влади країн-членів Ради Європи. Членами Розширеної часткової угоди про спорт Ради Європи можуть бути як члени-країни Ради Європи, так і країни не члени. Наприклад, до цієї угоди вже приєдналися Ізраїль, Марокко та Білорусь. Станом на сьогодні 38 країн є членами Розширеної часткової угоди про спорт Ця угода використовує такі важливі та дієві інструменти Ради Європи, як Європейська спортивна хартія, Кодекс спортивної етики, Антидопінгова конвенція, Конвенція проти маніпулювання спортивними змаганнями, Конвенція про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та обслуговування під час футбольних матчів, та інших спортивних заходів. Участь України у Розширеній частковій угоді про спорт передбачає щорічну сплату нашою державою членських внесків до бюджету цієї угоди. Міністерство фінансів України погодило проект Закону України про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS) без зауважень. У бюджеті на 2019 рік передбачені видатки на сплату членського внеску України до Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS) у (EPAS) у сумі 363 тисячі 300 гривень, що відповідає 17 тисячам 838 євро і 56 центів. Чим більше країн приєднається до цієї угоди, тим менше буде розмір суми членських внесків. Переваги від приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт будуть значно більшими, аніж розмір суми щорічного членського внеску до цієї угоди. Це дозволить нашій державі стати ще більш активним учасником загальноєвропейських процесів у сфері фізичної культури і спорту, сприятиме розширенню урядового співробітництва України з державами-членами Ради Європи та інтеграції України в європейське та та світове співтовариство, шляхом в тому числі адаптації законодавства України до законодавства Ради Європи. Приєднання до EPAS відповідає національним інтересам України. Це дозволить також впливати на політику та законодавчу діяльність Ради Європи у сферах фізичної культури та спорту, брати участь у діючих програмах і проектах, зокрема спрямованих на боротьбу з корупцією у спорті, з маніпулюванням спортивними змаганнями, з допінгом у спорті, з насильством під час спортивних заходів, іншими негативними явищами у спорті. Приєднання до цієї угоди дозволить Україні брати участь у спільних проектах Ради Європи та Європейського Союзу, вивчати та застосовувати кращий досвід та практики інших європейських країн у сфері фізичної культури і спорту, проводити спільні з Радою Європи тренінги, семінари, конференції, круглі столи тощо. Окрім того, приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS) є важливим і дієвим інструментом спортивної дипломатії України та європейської інтеграції України. Шановні народні депутати, враховуючи викладене, прошу підтримати запропонований проект Закону України про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS). Дякую за увагу. Дякую вам. Але ви залишайтесь на трибуні, бо є ще запитання до доповідача. Я прошу провести запис на запитання до доповідача.

Пане заступнику, скажіть, будь ласка, або уточніться, якщо можна, за останні роки про які фінансові, скажімо… про яку фінансову допомогу, да, йде мова або про які спільні якісь проекти? Які суми сьогодні можуть надходити в Україну, скажемо, для розвитку якихось видів спорту, чи мова взагалі не йде саме про цю сторону? Дякую.

Розширена часткова угода про спорт є даховою конвенцією… даховою угодою до тих конвенцій. І в нас завдяки тому, що ми ратифікували, ми стали третьою країною-членом Ради Європи, яка це зробила. Завдяки цьому у нас сюди заходять: перше – це тренінги, семінари, конференції, спрямовані на просування всіх цих… питання етики, боротьби проти маніпулювання спортивними змаганнями та інші питання. Наприклад, у нас буде відбуватися за рахунок Ради Європи у лютому тут, у Києві, великий семінар регіональний "Рада Європи, Україна і ГУАМ", спрямований на просування цієї конвенції проти маніпулювання спортивними змаганнями, яка входить в ЕРАS, і також інші сфери, які торкаються, наприклад, боротьби з насильством на стадіонах, боротьба з допінгом. Ми завдяки цьому будемо активніше відстоювати наші інтереси в рамках Ради Європи у контексті боротьби з допінгом у спорті. Пане заступнику міністра, дякуємо вам за представлення. Єдине, що моє трошки контраверсійне питання буде стосуватися загалом системи Чи погоджуєтеся ви з тим, що найголовнішими завданнями держави є відсоток залучення людей до зайняття спортом, а в професійному спорті ті показники і ті перемоги – наш прапор і гімн на міжнародних змаганнях? А щодо цього ми пропонували чіткі і зрозумілі системні зміни в системі спорту, які, до речі, включені в міністерську програму реформи спорту, зокрема "Гроші ходять за дитиною", виконання Олімпійської хартії, про що зараз ми подали 8450. цинічно Головне науково-експертне управління разом з членами комітету проігнорувало виконання Олімпійської хартії. Та показники ефективності органів місцевого самоврядування, які також будуть визначати відсоток залучення людей та ті нагороди, які спортсмени отримують на міжнародних змаганнях. Народний Рух України вимагає децентралізувати закупівлю у сфері спорту і передати всі повноваження щодо розпорядження коштів національним федераціям. А Національний олімпійський комітет відповідно до Олімпійської хартії має нарешті, так, як і у всіх цивілізованих країнах, формувати національну олімпійську команду. Дякую Дякую за запитання. По-перше, наше міністерство, ми працюємо в багатьох напрямках, в тому числі і розвиток і спорту для всіх, масового спорту, а також спорту вищих досягнень. Ми працюємо в рамках і Олімпійської хартії, в рамках документів ЮНЕСКО, в рамках розширеної хартії... в рамках Розширеної угоди ЮНЕСКО щодо фізичної активності та спорту, крім того, в рамках різних установ і підрозділів, і угод Ради Європи. Тому наше міністерство в цьому питанні повністю відповідає нашим завданням, які прописані в положенні про наше міністерство. У нас кожного року відбуваються заходи щодо масового спорту, спрямовані на на розвиток здоров'я населення України. Наприклад, в минулому році ми вперше завдяки роботі нашого міністерства отримали офіційну егіду Європейської комісії на проведення Європейського тижня спорту в Україні, який саме спрямований на те: на розвиток фізичної активності, на розвиток, зайняття спортом населення, масовості. І у нас відбулося це успішно. В цьому році також це буде. Потім наше міністерство підтримає і Міжнародний день йоги, щоб населення активно… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд. Завершили, так? І заключне запитання - від Романової. Будь ласка. Шановний заступнику міністра, звісно, фракція "Самопомочі" завжди підтримує спорт. Ми завжди підтримуємо фізичну культуру населення. І тут якраз запитання. Ми, звісно, вітаємо те, що міністерство прагне євроінтегровуватися, але все-таки, якщо брати загально проблему спорту і фізичної культури серед нашого населення, то є невідповідність між кількістю тих людей, які займаються спортом. У нас Україна займає перше місце за кількістю летальних випадків від наркоманії в світі, перше місце в світі. Скажіть, будь ласка, які конкретні стратегічні документи розробило міністерство, щоб збільшити кількість населення, яке займається фізкультурою і спортом? Дякую. 11:01:47 МОВЧАН М.П. Дякую дуже за запитання. По-перше, наше міністерство активно пропагує здоровий спосіб життя, боротьбу з наркоманією, боротьбу з алкоголізмом, боротьбу з тютюнопалінням. Ви знаєте про те, що в 16-му році була, наше міністерство активно долучалося, розробляло стратегію, яка була затверджена Президентом України щодо рухової активності і здорового способу життя. Це було у лютому 16-го року. Для нас це дуже важливий документ, в цьому документі ми врахували найкращі практики країн-членів… Справа в тому, що ці всі питання, вони відображаються в цьому документі, і наше міністерство організовує організовує різні заходи разом зі "Спортом для всіх", разом з різними федераціями, як олімпійських, так і неолімпійських видів спорту, з Національним олімпійським комітетом та іншими, спрямованими на розвиток і зміцнення і рухової активності, і здорового способу життя українського населення і всіх верств населення: як дітей, так і молоді, так і середнього віку, і осіб похилого віку. Тому для нас це питання залишається дуже важливим. Дякую вам. Отже, ваш час завершений. До співдоповіді запрошується голова підкомітету Комітету з питань європейської інтеграції Білозір Оксана Володимирівна. Микола Петровичу, дякую вам. Пані Оксана. Будь ласка. тому що законопроект, який зараз ми розглядаємо, розроблено, власне, з метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт Приєднавшись до Розширеної часткової угоди про спорт, Україна може брати участь у діючих програмах і проектах, спрямованих, зокрема, на боротьбу з корупцією у спорті, маніпулюванням спортивними змаганнями, насильством під час спортивних заходів, іншими негативними явищами у спорті. Хочу ще раз зазначити, що одним із досягнень власне цієї Розширеної угоди стала підготовка Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями, яка була відкрита для підписання у вересні 14-го Україна ратифікувала цю Конвенцію проти маніпулювання спортивними змаганнями у листопаді 16-го року. Тим самим, хочу наголосити ще раз вам, Україна стала третьою державою-членом Ради Європи після Норвегії і Португалії і третьою країною в світі, яка ратифікувала зазначену конвенцію. Тому згідно з пояснювальною запискою до проекту закону участь України в EPAS передбачає щорічну сплату членських внесків. Ця сума була названа заступником міністра, вона невелика – це в районі 20 тисяч євро, євро, причому ця сума вже закладена в бюджет, тобто додаткових видатків не буде, вона закладена по певній конкретній програмі. Комітет Верховної Ради з питань європейської інтеграції на своєму засіданні 18 грудня 18-го року розглянув зазначений проект закону. Народні депутати - члени комітету прийняли рішення внести законопроект на розгляд Верховної Ради і рекомендувати прийняти його за основу і в цілому. Дякую. Прошу організуватися до результативного голосування. Пані Оксана! Прошу вас повернутись, пані Оксана. Пані Оксана, прошу вернутись на позиції, ще 3 хвилини відповіді на запитання. Будь ласка. І прошу провести запис на запитання до співдоповідача.

Прошу передати слово депутату Іллєнку. можливо, ви зможете назвати якісь такі ключові позиції. Очевидно, мова іде про те, що участь в цій Розширеній угоді для України вона дасть можливість, зокрема, спрямувати сили на боротьбу з корупцією у спорті, маніпулювання спортивними змаганнями, насильство під час спортивних заходів, інші негативні явища у спорті. Можете окреслити якісь основні заходи і основні які з'являться в Україні в разі приєднання до цієї угоди, конкретно по протидії цим негативним явищам у спорті? Дякую. Дякую за запитання. Власне, приєднання до цієї угоди вона і розширить можливості України брати участь і в засіданні статутного комітету, де розглядаються різні проекти і пропозиції до спільних викликів в реалізації, і вирішення тих проблем, спільних викликів, спільних програм, де Україна є одним із активних учасників. І тому даний законопроект він є євроінтеграційним, він відповідає Закону "Про міжнародні договори" і є дуже необхідним для прийняття. Ще раз хочу наголосити, він відкриває нові можливості для української держави, і для українського спорту в тому числі. Доброго дня! Роман Мацола, Хмельницька область, 190 виборчий округ. Пані Оксана, це, напевно, більше не до вас питання, а все-таки я хотів задати заступнику міністра Миколі Петровичу. Петровичу. Це все добре, звичайно, ми будемо підтримувати цю постанову, тому що люба річ, яка стосується покращення для наших спортсменів, це є добре. Але, ви знаєте, я їжджу по округу спілкуюся і дивлюся, наскільки ситуація в нашому спорті плачевна. Хочеться просто цим тренерам, дійсно, сказати велике спасибі, тому що вони – патріоти своєї справи, не маючи фінансів, не маючи можливості, не маючи тренажерів, все-таки вони виховують, дійсно, спортсменів, які займають сьогодні призові місця не тільки в Україні, але і в світі. Тому прохання все-таки звернутися туди, більше до фінансування цього і покращити це. Дякую. Ви знаєте, власне, ця угода буде створювати можливість і для України, яка буде формувати відповідні проекти на грантові виплати, на реалізацію тих чи інших програм, починаючи із маленьких шкіл і закінчуючи великими клубами. Тому ще раз хочу наголосити, що це відкриває можливості і до вирішення наших внутрішніх проблем, з якими ми стикаємось. Дякую за запитання. І заключне запитання – Спориш Іван Дмитрович. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", 15 округ, Вінниччина. Звичайно, дана ратифікація досить важлива, і цей законопроект ми повинні прийняти. Інтеграція, світове товариство, спільні проекти – це дійсно є досить важливо, але єдине, що я хотів запитати вас, пані Оксано. Дуже ви гарно підтвердили роботу комітету в цьому напрямку, але, як ви рахуєте, що заважало раніше приєднання до EPAS? Як на вашу думку? є процедура. Була сформована конвенція, я про це говорила, була підписана конвенція. Далі була розширена угода для розвитку, співпраці і взаємодії і участь у спільних загальноєвропейських проектах. Ця процедура привела нас до сьогоднішнього дня, і я би хотіла, щоб ми показали гарний результат своїм голосуванням.

Шахов Сергій Володимирович від групи "Воля народу". Група "Воля народу", Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, безумовно, треба підтримати цю програму і доєднатися. Бо треба розвивати сьогодні в нашій країні спорт. Через те, що сьогодні на місця передали ДЮСШ, все повністю, все воно в ганебному стані. Куди не звернешся, наші діти, наші олімпійці виступають під іншими прапорами. Спорт сьогодні не розвивається, закриті 83 спортивні школи. 30 тисяч дітей практично кинуті напризволяще. Приведу приклад. Приїжджаю в місто Сєвєродонецьк, практично моя область, приїжджаю, заходжу на стадіон – стадіон розвалений. Написано: "Небезпечна зона". Всі трибуни розвалені. Приїжджаю сьогодні в будь-яке місто – практично всі спортивні школи закриті, басейни закриті. Спорту немає. В місті також Сєвєродонецьку сьогодні знищена команда "Сєвєродончанка", яка посідала перші місця з волейболу. Шановні колеги, я прошу підтримати цю програму і проголосувати за неї. Нас мало сьогодні в залі, але маємо право сьогодні об'єднатися і підтримати українських дітей, український спорт. Дякую. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Від "Опозиційного блоку" Льовочкіна Юлія Володимирівна. Ніхто, так? Добре. Від Радикальної партії Силантьєв Денис Олегович. Денис Силантьєв, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Сьогодні спортсмени Україні чи не єдині, завдяки яким формується позитивний імідж України в Європі та світі. Саме завдяки перемогам українських спортсменів Україну знають, з нею рахуються, її поважають. Але, знаєте, одного ентузіазму замало. Ми повинні створювати умови для того, щоб наші спортсмени залишалися в Україні, для того, щоб вони і далі виборювали призи, для того, щоб вони і далі виборювали перемоги для України, щоб вони були прикладом для наслідування дітям, дітям, які починають займатися спортом, які формують свій образ життя. Отже, завдяки багаточисельним вимогам і виступам Радикальної партії з цієї трибуни з 2019 року ми добилися того, щоб були виділені кошти для того, щоб в Україні будувалися спортивні комплекси. Це одна з перемог, починаючи з незалежності України. для того, щоб ми рухалися і були в авангарді цього міжнародного спортивного руху, ми не повинні стояти на місці, ми повинні постійно удосконалюватися. дозволить захистити права і спортсменів, захистити права тренерів, захистити права спортивних громадських організацій, які сьогодні поставлені на межу виживання. допомозі, скажемо, уряду, а завдяки своєму ентузіазму, завдяки своїй наполегливості вони ще рухаються вперед, вони ще добиваються перемог і вони залучають до зайняття спортом нашу молодь. Сьогодні на тому прикладі, коли у нас поширюється дитяча злочинність, у нас поширюються різні захворювання, це дуже важлива угода і дуже важливий напрямок, що стосується створення умов і для розвитку фізичної культури і спорту в Україні, і для удосконалення вже тих існуючих спортивних клубів, вже тих існуючих… спортивного того існуючого спортивного руху, який сьогодні є. Тому фракція Радикальної партії буде підтримувати цей законопроект, буде підтримувати цю угоду і закликає шановних колег депутатів прийти до зали Верховної Ради і також проголосувати, і підтримати наших спортсменів, дати можливість нашій державі далі залишатися тією країною, яка сьогодні стоїть в авангарді і на перших місцях в міжнародному і всесвітньому спорті, завдяки якому Україна сьогодні… Дякую. Іван Рибак, фракція "Блоку Петра Порошенка", 202 виборчий округ, Чернівецька область. В'ячеслав Антонюк, Олександр Вишняк, Степан Греков, Тетяна Дорохова, Еміль Ібрагімов, Вадим Клим і такий відомий спортсмен-легкоатлет, як Іван Гешко, чемпіон світу – це прізвища кращих спортсменів Чернівецької області. І таких прізвищ було би набагато більше, якщо б держава сильніше і якісніше думала про фінансування розвитку спорту в Україні. Ми закликаємо проголосувати і підтримати дану постанову, адже від неї залежить багато що, від неї залежать стандарти розвитку українського спорту Сьогодні і так вже дуже багато, дякуючи присутнім тут народним депутатам, зроблено. Адже в бюджеті 2018-го та 2019 років закладені значні кошти на створення на території України футбольних полів, будівництво їх по… через через органи місцевого самоврядування, співфінансування з органами місцевого самоврядування. Також на 2019 рік закладені значні кошти на будівництво спортивних басейнів. А в Чернівецькій області, зокрема, ми вже розпочали таку роботу ще в 2018 році, і незабаром ми відновимо реконструйований басейн в селі Шипинці Кіцманського району. На плані будівництво у Вижницькому районі такого великого басейну. Я знаю, що наші колеги також розпочали цю значну роботу, за підтримки уряду, через виділення коштів щодо субвенцій на розвиток місцевої інфраструктури органами місцевого самоврядування по інших областях в Україні. Сьогодні нам необхідне виділення коштів для закладів освіти та дошкільної освіти для придбання обладнання та інвентарю. Бо не є секретом, що в багатьох навчальних закладах, школах нашої держави, взагалі не те, що інвентар і обладнання відсутнє, а відсутнє взагалі приміщення, де діти могли б займатись спортом. Тому, шановні колеги, думаючи про майбутнє, закликаю всіх проголосувати за цей проект Постанови. Дякую. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується від "Народного фронту" народний депутат пан Величкович. Запрошуємо вас. Шановні колеги, ми зараз розглядаємо надзвичайно важливий законопроект для нашого спорту. Не секрет, що наші спортсмени дуже часто страждають від того, що українські спортивні спортивні організації, наше міністерство не мають достатньо механізмів для впливу на ті чи інші події у спортивному світі. Розширення за рахунок України чи долучення України до цієї міжнародної угоди є важливим. Достатньо згадати про те, що членами EPAS є такі країни, які не є членами Ради Європи: це і Білорусь, це Ізраїль, це Марокко. І дуже дивно, що Україна не є станом на сьогодні ще долучена до цієї організації. Що це дає для України? Окрім тих 20 тисяч євро в рік членських внесків, це дає можливість Україні долучатися до інших фінансових джерел, які Україна може отримати внаслідок участі в цих проектах. Наш комітет на своєму засіданні розглядав це питання, і Комітет у справах сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму підтримав на своєму засіданні цей законопроект. І фракція "Народний фронт" також підтримує цей законопроект. Звертаємося до всіх колег з усіх фракцій і до позафракційних підтримати його в незалежності від ваших політичних вподобань, тому що це є інтереси України на міжнародній арені. Усі спортсмени, які беруть участь і в честь яких піднімається український прапор і звучить український гімн, будуть вам вдячні за цю позицію. Дякую. Шановні колеги, я хочу звернутися до груп і фракцій. Чи всі бажаючі від груп і фракцій взяли слово? Будь ласка, пані Романова від "Самопомочі". Прошу, будь ласка. Шановні українці, шановні колеги, "Об'єднання "Самопоміч" завжди підтримує фізкультуру і масовий спорт. Але ми хочемо сказати, що зараз ми обговорюємо лише членство в європейській черговій організації. Україна є членом багатьох міжнародних організацій, і це є плюс. Але насправді членом якоїсь організації бути ще замало, тому що, як правильно доповів заступник міністра, ми зараз обговорюємо, що, якщо ми проголосуємо за це рішення, Україні дадуть шанс брати участь у численних семінарах, отримувати рекомендації, які дуже важливі в спорті. Але ще дуже важливо, щоб виконавча, законодавча влада ці рекомендації виконувала. Тому що, якщо провести аналогії від членства України у такій авторитетній організації, як Всесвітня туристська організація, то ми теж щороку сплачуємо з бюджету, фактично з кишень платників платників податків, членські внески, і щороку наші чиновники їздять у відрядження, беруть участь у численних круглих столах. Але по факту рекомендації цих міжнародних організацій, дуже мудрі рекомендації, Україна не виконує. Я проаналізувала, скільки ж з тих рекомендацій Всесвітньої туристичної організації Україна виконала, то ми майже не виконали жодної. Навпаки, якщо Всесвітня туристична організація рекомендує Україні створити центральний орган з туристичної політики Україна його не створює. Всесвітня туристична організація рекомендує Україні зменшити вартість за українську візу - натомість українська віза з 1 січня 2019 року подорожчала на 560 гривень. Більше того, Україна з 1 січня 19-го року прибрала такий важливий інструмент лібералізації в'їзду до України, як віза по прильоту, яку ми бачимо в більшості цивілізованих країн. приводити приклади з багатьох сфер. Тому "Об'єднання "Самопоміч" буде підтримувати це рішення. Але ми за те, щоб гроші платників податків використовувались ефективно, щоб Україна була членом якихось організацій не лише для галочки, а для того, щоб ці семінари, на які їздять чиновники за ті самі гроші платників податків, щоб ці рекомендації для України виконувались, і щоб уряд їх брав постійно до уваги. Дякую. Дякуємо. Колеги, якщо я правильно розумію, групи і фракції виступили всі, вже всі вже взяли слово. Зараз маємо 15 хвилин для виступів народних депутатів України. Я дуже прошу записатися на виступи. І звертаюся до тих народних депутатів, які зараз знаходяться в кулуарах, що за 15 хвилин ми перейдемо до голосування щодо цього законопроекту. Будь ласка, народний депутат Кривенко запрошується до слова. Віктор Кривенко, Народний Рух України. Доброго дня всім! Безумовно, питання спорту має багато вимірів для Народного Руху України. Спорт – це в першу чергу питання виховання справжнього українця, борця, тому що дитина, яка з перших років займається спортом, вона грає по правилах, вона поважає правила, вона шанує суддівство чесне, і потім вона буде шанувати суд, який є в дорослому житті. Вона шанує суперника, і вона, навіть програвши, встає і знову починає боротися. І тому вкрай важливо залучити всіх дітей до заняття спортом. Треба відроджувати міські по баскетболу, по тенісу настільному, по волейболу, по футболу змагання. Треба, щоби в кожному місті, в кожному селі діти займалися спортом, тому що це справді виховання українця самодостатнього, українця комплексного і цілісного. Другий вимір – це захист Вітчизни. Безумовно, людина, яка займається спортом, вона в будь-який момент зможе спокійно за потреби ставати на захист нашої держави, тим паче, маючи такого ворога, ми повинні мати здорову націю, націю, яка справді фізично витривала. Третій вимір це здоров'я. Ми набагато зменшимо фінансування Міністерства охорони здоров'я, фінансування лікування всіх захворювань – від серцево-судинних до інших, якщо нація буде спортивною. Четвертий вимір – це престиж держави, коли піднімається прапор за кордоном, один з небагатьох випадків – це тоді, коли перемагають наші спортсмени. І нам необхідно реформувати нашу сферу спорту. напрацьовані пропозиції, і мій колега Павло Кишкар подавав законопроекти по реформі системи управління спортом, щоб нарешті перестало міністерство спорту закуповувати ковзани, визначати, хто пливе в наших командах. І ми бачимо, яке фіаско ми отримали в Лондоні, коли в греблі не федерація визначала, а визначали чиновники міністерські, ми не отримали медалі. Щоб вони не залишали цю функцію закупівлі, яка їм потрібна тільки для одного - щоб красти гроші, а віддали це все на федерації. Говорять, от федерації не готові, вони ще не дозріли. А як вони інакше дозріють, коли у нас чиновник вирішує, замість профільних фахівців, що кому купувати? наша вимога, щоб гроші ходили за дитиною, тому що у людей займаються діти в багатьох секціях, які не є комунальними, державними – від шахів до танців, і ці люди нічого не отримують, а вони так само сплачують податки. Тому ми вимагаємо комплексної реформи спорту, а за цю постанову будемо голосувати. Дякую.

я закликаю всіх проголосувати за цю постанову, тому що вона є комплексною, системною, вона дозволяє сьогодні зробити значний внесок в розвиток саме українського спорту, фізичної культури. В першу чергу, тому що дозволяє і допомагає нам увійти в систему міжнародних стандартів, міжнародних стосунків, міжнародних програм, які, безперечно, будуть сприяти розвитку як окремих галузей спорту українського, так і в цілому. Потенціал у нас є, але я хочу нагадати і сьогодні акцентувати на іншому. Діюча, існуюча система наша в Україні, система розвитку, особливо дитячого, молодіжного спорту, яка була напрацьована ще починаючи з 80-х, 90-х років і яка як кінцевий результат давала дуже пристойні показники, виступи наших спортсменів і всередині країни, на міжнародній арені, значить, відповідно доводила свою дієвість і ефективність. Так от, коли її почали руйнувати, починаючи від роботи, функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів за місцем проживання, діяльності фізкультурних товариств, починаючи від республіканських, обласних, районних і таке інше, що ми пропонуємо замість цього? Якщо нову ефективну систему – треба показати і довести, в тому числі підкріплювати її достойним фінансуванням, а те, що ми маємо сьогодні – це окремі показники окремих спортсменів з їх тренерами, і, безперечно, сьогодні потрібно їм дякувати і підтримувати їх. Але я хотів би звернути увагу керівників міністерства іще на одну сторону діяльності. Сьогодні ви говорили, і, в принципі, праві в тому, що існують і функціонують державні програми по зміцненню бази, матеріальної бази, створенню умов для тренування спортсменів, в тому числі велика програма створення футбольних майданчиків і полів в Україні. Але ви покажіть і доведіть, що саме держава створює це, а не окремі індивідууми. Сьогодні народні депутати окремі роз'їжджають по областям і стверджують, що вони завели десятки мільйонів гривень, це їх заслуга в тому, що футбольні поля будуть відкриватися. То якщо держава, то ви й розказуйте, що це держава і що це колективна робота, а не піарте окремих депутатів і не підігруйте їм, бо, можливо, за яким чином ці футбольні поля будуть відкриватись, щоб не було питань, розказуйте про ефективну державну програму. Дякуємо. Будь ласка, Андрій Тетерук запрошується до слова. питання розвитку українського спорту, воно, на мою думку, було одним із тих питань, яке б ми мали зробити вчора і не відкладати його на завтра. Чому? Тому що воно є не менш важливим ніж питання укріплення сектору безпеки, укріплення сектору охорони здоров'я або інших надзвичайно важливих питань для розвитку української нації. Ми вболіваємо, ми любимо, ми пишаємося нашими професійними спортсменами, які виборюють золоті, срібні або бронзові нагороди на всіх міжнародних змаганнях. світ спорту наповнений українськими прізвищами видатних спортсменів від братів Кличків, Василя Ломаченка, Еліни Світоліної і багатьох-багатьох інших наших видатних спортсменів. І в тому числі завдяки мужності наших паралімпійців ми відчуваємо гордість за те, що українська нація достойно представляє себе і показує весь закладений в нас потенціал. Разом з тим, прагнучи вступу нашої країни в Європу, ми мали б пам'ятати, що ми відриваємось від Російської Федерації - столиці мельдонію і безчестя, використання спортсменами всіх можливих допінгів і нечесного використання спорту заради виключно перемоги будь-якою ціною. Тому підписання угод, підписання таких… і прийняття законопроектів наближає нашу країну до прозорих, демократичних, справедливих, чесних правил використання спорту заради перемоги духу, перемоги гідності, перемоги прагнення спортсменів показати все, на що вони здатні. окрім професійного спорту, безумовно, надзвичайно є важливим розвиток спорту для пересічних громадян, непрофесійного спорту так званого. І тут, безумовно, я звертаюсь до всіх батьків, які мають дітей: дайте дітям можливість визначити, що їм більше подобається: гандбол, волейбол, легка атлетика – все те, що б їх спонукало регулярно займатися спортом. Все це дасть можливість проявити закладені таланти наших маленьких українців, і ми б могли пишатися все більшою і більшою кількістю кількістю наших маленьких українців, які б їздили по світу, вчились перемагати і відчували ту спрагу перемоги, яку мають дорослі спортсмени. Тому, безумовно, фракція "Народного фронту" буде зараз голосувати за цей законопроект. Закликає всіх… Я закликаю особисто всіх народних депутатів повернутися до напівпорожньої сесійної зали і віддати, безумовно, важливі голоси за те, щоби цей законопроект був прийнятий, Будь ласка, 15 секунд завершити. ТЕТЕРУК А.А. Щоб Україна приєдналася до всіх європейських організацій і вже набувала того необхідного членства і відчуття, що ми є європейською країною і вболіваємо за чесні правила спорту. Дякую всім за увагу. Дякуємо, пане Андрію. Будь ласка, Віталій Курило запрошується до виступу. Прошу вас. Шановні народні депутати, шановні українці, безумовно, даний законопроект необхідно підтримувати. Звертаю увагу, що він направлений на вступ України до однієї із міжнародних угод, пов'язаних зі спортом. Тому я б хотів якраз зупинитися на спортивній міжнародній діяльності. Так, Україна має досить багато досягнень у спорті, у професійному спорті на міжнародній арені, і ми це бачимо кожного дня, перемоги наших тенісистів, тенісистів, тенісисток, бачимо, як наші лижники відпрацьовують, боксери, інші види спорту. У той же час, на мій погляд, ми повинні значно більше приділяти увагу участі України в різних міжнародних організаціях. Участь в різних міжнародних організаціях, в федераціях європейських, міжнародних, щоб наші представники займали там достойні місця, займали місця в управлінні цих організацій, буде, на мій погляд, позитивно впливати і на розвиток вітчизняного спорту, і на досягнення відповідних результатів, і досягнення іменно справедливих результатів, це має дуже і дуже велике значення. На мій погляд, необхідно нашому міністерству відповідному, Міжнародному олімпійському комітету приділити серйозну увагу також боротьбі з допінгом і підвищити статус нашої лабораторії антидопінгової, яка є в Україні, вадівська лабораторія, і надати їй повний статус ВАДА, щоб ми не возили всі ці проби за кордон і не переплачували величезні гроші, а могли б ці гроші вкладати в розвиток різних видів спорту. Тому я закликаю усіх присутніх депутатів підтримати відповідний законопроект і підтримати в цілому спорт і підтримати нашу участь, України, в різних міжнародних спортивних організаціях. Дякую за увагу. Дякую. І, будь ласка, до слова запрошується народний депутат Кишкар. Павло Кишкар, Народний Рух України. Дійсно, підтримуючи попереднього виступаючого щодо дотримання нашою лабораторією принципів і вимог ВАДА, вважаю, що це одне з таких якірних питань для діяльності міністерства. І спрямовувати туди свої зусилля нам потрібно, тим паче, що частина лабораторного обладнання, я ж казав, перебуває зараз у Міжгір'ї. Треба розібратися, яке з цього обладнання підходить, і можна в подальшому використовувати для обладнання нашої лабораторії відповідно до вимог ВАДА. І пройти достатньо складну сертифікаційну процедуру, вона займе там від 3 до 5 років, все розуміється, але це точно одне з показників діяльності міністерства. Це той червоний прапор, який вам варто відпрацювати і показати, що ви можете бути ефективним міністерством. Щодо самого проекту постанови. Безумовно, його потрібно підтримувати. Це один із небагатьох правильних кроків міністерства в плані інтенсифікації нашої міжнародної співпраці в різних міжнародних організаціях, в тому числі і щодо розвитку спортивної галузі. Будемо підтримувати. Прошу всіх долучитися. Дякую, колеги. У нас залишився останній виступ від депутатів зараз. Народний депутат Мельничук. Народний депутат Шахов. Народний депутат Рудик. Народний депутат Шахов, будь ласка, запрошується до слова. І до мене підійшли колеги з "Опозиційного блоку", що не встигли виступити під час запису груп і фракцій. Потім 3 хвилини, будь ласка, пані Королевська. Будь ласка, пан Шахов зараз. 11:39:33 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, я ще раз закликаю вас до згуртування в одне ціле. Не вистачає, не вистачає сьогодні народних депутатів в цій залі. Але треба підтримати спорт. Спорт – це сила, це здоров'я нації. Спорт – це розбудова нашої держави, це молодь, яку ми повинні підтримати сьогодні. Ви подивіться, що сьогодні робиться: мільйон 700 тисяч переселенців, у кожній родині є дитина! Вони хочуть не тільки займатися в школах, але вони хочуть займатися і спортом, щоб на них звертали увагу. Сьогодні на кожному кроці, подивіться, під кожен кущ зазираєш – повністю лежать шприци! Куди не дивишся – на всіх стінах розписані сайти, де купують наркотичні засоби! Алкоголізм розвивається в державі! Туберкульоз, різні захворювання. Подивіться, що робиться сьогодні з епідемією на кір! Це через те, що сьогодні наші діти не займаються спортом. Тому я закликаю як людина, як батько, як народний депутат проголосувати і підтримати цю програму приєднання до всіх міжнародних навіть спільнот, закликати всіх займатися спортом сьогодні в нашій державі. Ми повинні мати нашу нормальну спортивну націю, щоб перемагати ворога. Дякую. Об'єднаємося, згуртуємося, проголосуємо. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується Наталія Королевська від "Опозиційного блоку". Колеги, я дуже прошу повертатись до сесійної зали, тому що за 3 хвилини ми перейдемо до голосування. Пані Наталія, вам слово. це, безумовно, важливий законопроект. Але в першу чергу сьогодні, ми вважаємо, що треба почути від уряду, як вони бачать сьогодні захист нашої молоді, підтримку нашої молоді. Ми ж повинні розуміти, що якщо вони знаходять гроші, щоб вносити внески в міжнародні фонди сьогодні, то в першу чергу нам сьогодні потрібно знайти гроші для того, щоб перерахувати прожитковий мінімум. Тому що яка родина, яка отримує сьогодні прожитковий мінімум 1 тисячу 921 гривню, в змозі забезпечити своїй дитині участь в спортивних змаганнях? Тому що сьогодні все потрібно придбати за власні кошти. Яка сьогодні родина зможе забезпечити дитині участь у різних кружках та секціях? Тому що майже все це сьогодні платне. Давайте згадаємо наше з вами дитинство, коли, незважаючи на те, родився ти в Києві або в маленькому шахтарському містечку у місті Красний Луч, де я народилась, ми мали можливість приймати участь у різних кружках, різних спортивних змаганнях. Ми мали можливість відчувати себе рівними, незважаючи на своє місце народження. Сьогодні дитина, яка народилася у Києві, де батьки ще більш-менш заможні, вони можуть забезпечити участь цієї дитини в спорті. А якщо дитина народилася в маленькому містечку, де мама – вчитель, а батько – шахтар, то, вибачте, цій дитині вже сьогодні не зможуть родители надати можливість займатися спортом. І тому я вважаю, що сьогодні одна із найголовніших місій міністерства – це забезпечити можливість дітей участі у спорті, це забезпечити нашу молодь здоровим образом життя. Ратифікувати конвенції – це добре, але це, дійсно, не першочергове рішення, яке в новому році повинен приймати український парламент. Тому ми пропонуємо заслухати уряд щодо соціального стану в країні і в першу чергу це до того колапсу в комунальній сфері, до якого вони довели сьогодні країну з боргами по жилищно-комунальним послугам, з неможливістю людей сплачувати ці нереальні сьогодні ціни на газ. Ми вимагаємо розглянути це питання широко та зробити все, щоб знизити ціну на газ. І друге питання, яке сьогодні ми вимагаємо від уряду, – це перегляд соціальних стандартів на 2019 рік, це прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата, та мінімальна пенсія. сьогодні дасть підтримку нашим родинам народжувати, виховувати та захищати своїм дітей та стариків. Дякую за увагу. Бачу, що ще не всі повернулися до сесійної зали. Не буде заперечень, якщо ще ми дамо слово народному депутату Рудику? Не буде заперечень? Який є у нашому листі записів, але черга не дійшла. Будь ласка, пан Рудик. Колеги, я прошу повертатись до сесійної зали. Шановні колеги, що таке для України угода, до якої ми маємо намір приєднатися, якщо у залі збереться 226 голосів, у чому я, на превеликий жаль, дуже сумніваюсь? Це найкращі практики Ради Європи і організацій країн, які в неї входять, і їх реалізація в Україні. Що таке сьогоднішній український спорт, мабуть, знають всі, особливо депутати-мажоритарники, які постійно моніторять стан справ справ з фізичної культури і спорту в межах конкретних населених пунктів: сіл, селищ, районних центрів – де, на жаль, ситуація критична. Що нам дає можливість приєднатися до угоди? Обмін найкращими практиками. Україна приєдналася третьою в світі після Норвегії і Португалії до Конвенції Ради Європи, яка легітимізує цю угоду ще в 14-му році. У нас є в бюджеті кошти на це, тому що треба щороку сплачувати їх, в бюджеті на 19-й рік передбачена сума 17, якщо не помиляюсь, тисяч 836 євро на їх реалізацію. Чим більше країн світу до неї приєднаються, тим менше будуть внески. Але ми бачимо, людей немає в залі. Я не знаю, як з формальної точки зору вирішити ці проблеми, я би рекомендував поговорити і перенести голосування на завтра. Тому що, щось мені так здається, що 226 голосів не буде. І я би просив головуючого… В залі немає. Поставити максимум на рейтингове голосування підтвердити мої опасіння, і не тільки мої, про відсутність депутатів в залі і перенести на голосування в четвер. Я вважаю, що це буде правильно, раціонально. А ті, хто не прийшли, нехай їм… Ну, три крапки я ставлю. Най їм повилазить, най їм репне, най їм… і інші епітети. Дякую. Шановні колеги, у президії немає такої опції - переносити голосування на інший день. Тому президія ще раз звертається до в першу чергу лідерів фракцій з проханням запросити депутатів до сесійної зали. А також ми просимо самих депутатів повернутися з кулуарів на голосування. Заступник міністра профільного просить 2 хвилини для того, щоб підсумувати наше обговорення, і ми переходимо до голосування. Будь ласка, пане заступнику. з місця прошу. Хочу наголосити на кількох моментах і звернути вашу увагу про те, що ця угода, Розширена часткова угода про спорт, є саме платформою для міжурядової співпраці у сфері спорту між органами державної влади країн-членів Ради Європи, а також міжнародними організаціями. Україна має активно захищати свої національні інтереси в міжнародних організаціях, глобальних і регіональних, як у Європі. Наприклад, Російська Федерація є членом Розширеної часткової угоди (EPAS). І ми маємо увійти в цю угоду для того, щоб там ефективно захищати наші інтереси, щоб боротися з допінгом, щоб боротися з впливом Російської Федерації. Крім того, хочу наголосити, що ця Конвенція Ради Європи, вона співпрацює активно з такими важливими комітетами, які створені, як Постійний комітет Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів і зокрема футбольних матчів, Моніторинговою групою Антидопінгової конвенції, що дуже важливо, Спеціальним європейським комітетом Всесвітнього антидопінгового агентства (КАХАМА). Тому що ви знаєте, що проблема з допінгом дуже серйозна і важлива, і з цим треба, з допінгом, боротися активно. І тому наша роль: чим більше буде нашого впливу там, тим більше буде захисту зовнішньополітичних спортивних інтересів України і в Європі, і в світі. Дякую вам за увагу. Дякую. Отже, колеги, зараз ще заключне слово від доповідача – Білозір Оксани. І через 2 хвилини ми переходимо до голосування. Я прошу голів фракцій подивитись, кого немає, і запросити в зал. Я прошу усіх народних депутатів заходити в зал, займати робочі місця. І секретаріат Верховної Ради я прошу повідомити депутатам, які в кулуарах, що через 2 хвилини ми будемо переходити до прийняття рішення. Будь ласка, пані Оксана. Дякую, шановний пане Голово. Ну, я думаю, що ні в кого із нас, і особливо у виступаючих з трибуни і з місця, не виникло ніякого сумніву в тому, що підписання, прийняття цього закону є надзвичайно важливим для України і що відкриває неймовірні можливості. Я вам скажу, я порахувала: якщо кожен з нас займе своє робоче місце і кожен з присутніх в залі натисне кнопку, то ми будемо мати відповідний результат. І я закликаю до цього. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх з лож повернутися на свої робочі місця. Ця ратифікація об'єднує весь зал, і під час виступів усі фракції, усі групи підтримували дану ратифікацію. Зараз важливо максимально змобілізуватися, щоб ми змогли вийти на позитивне рішення. Колеги, подивіться, кого нема, запросіть в зал, передзвоніть, хто веде дебати, хто дає брифінги, нехай зайдуть всі в зал. Займайте робочі місця, колеги. Отже, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (№ 0205) за рекомендацією комітету в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, підтримуємо, підтримуємо. Не всі встигли, ще доходять в зал колеги. Давайте я поставлю на повернення. Будь ласка, заходьте в зал, колеги. Я 30 секунд ще дам для того, щоб всі позаходили в зал і зайняли робочі місця.

Я по фракціях зараз оголошу. "Блок Петра Порошенка" – 73, "Народний фронт" – 44, "Опозиційний блок" – 15, "Самопоміч" – 14, Радикальна партія – 10, "Батьківщина" – 3,

буде необхідно буде стільці доставляти. Отже, колеги, я ставлю зараз на повернення. Я прошу підтримати пропозицію повернутись до проекту Закону про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (№ 0205). Прошу підтримати повернення до проекту Закону 0205. Прошу голосувати і підтримувати. Голосуємо. Голосуємо, підтримуємо колеги.

Колеги, я ще раз поставлю на повернення. Але, я бачу, голосів стало ще менше чомусь. Одна фракція відійшла від підтримки, я не знаю чому. Підтримуєте, так? Колеги, я поставлю зараз ще раз на повернення. Вже обговорення завершено, колеги, і… Отже, займайте робочі місця, заходіть у зал. Колеги! Я наголошую, якщо зараз не буде голосів для повернення, доведеться відхилити законопроект. Будь ласка, я ставлю пропозицію повернутися до проекту Закону про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (0205). І я прошу всіх підтримати і проголосувати. Підтримуємо.

За-183 На жаль… По фракціях покажіть. На жаль, одна з фракцій перестала підтримувати закон на якомусь етапі. Я не розумію, чому, пане Юрій. Я не розумію чому. Я не можу зараз починати обговорення. Отже, колеги, я поставив три рази на повернення. На жаль, недостатньо голосів. Я сподіваюся, що комітет перевнесе проект закону і ми зможемо його підтримати в найближчі тижні наступної сесії. На жаль, після першого голосування одна з фракцій змінила свою позицію щодо голосування і це нам не дало шансів вийти на 226, на позитивне голосування. І тому проект Закону 0205 я оголошую відхиленим. Прошу перевнести комітет і уряд, щоб ми змогли на найближчому засіданні розглянути і прийняти його, і і вийти на позитивне голосування. Колеги, я хочу вам нагадати, що після перерви ми перейдемо до проекту Закону про соціальні послуги. Теж законопроект, який об'єднує зал, і він має понад 500 правок. що ми зможемо сьогодні їх обговорити, а завтра зранку вийти на рішення в залі. Отже, після перерви проект Закону про соціальні послуги (4607). Я прошу доповідача Максима Бурбака бути в залі, всіх авторів правок приготуватися до дискусії. А зараз я оголошую перерву на 30 хвилин. О 12:30 я прошу усіх зайти в зал для продовження нашої роботи. Дякую.

Я наголошую, зараз в нас закон, який має 500 правок, 500 правок. В будь-який інший день нам доведеться його розглядати півдня. Це надто багато. А зараз ми маємо шанс, автори правок тут, на місці, ми маємо шанс їх пройти, щоб завтра за 10-15 хвилин його прийняти. В будь-який інший день це займе надто багато часу. Тому я запрошую авторів правок до активної роботи. І оголошую про перехід до розгляду проекту Закону про соціальні послуги (4607). Це є друге читання. Законопроект має 560 правок, і ми сьогодні маємо шанс і можливість розглянути усі правки, щоб завтра перейти до прийняття рішення. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Бурбака Максима Юрійовича. Будь ласка. Дякую, Андрій Володимирович. Шановні колеги, вашій увазі пропонується для розгляду у другому читанні проект Закону України про соціальні послуги. Хотів би нагадати основні положення цього законопроекту. Соціальні послуги будуть надаватися особам, які відносяться до вразливих груп населення, а також перебувають у складних життєвих обставинах. Соціальні послуги надаватимуться лише за результатами оцінювання індивідуальних потреб особи. Визначені базові соціальні послуги, надання яких гарантується місцевими адміністраціями, виконавчими органами міських рад, міст обласного значення, а також виконавчими органами об'єднаних громад, будуть визначені у цьому законопроекті. Соціальні послуги надаватимуться на професійній основі. На непрофесійній основі, тобто без проходження навчання та дотримання державних стандартів, соцпослуги можуть надаватися лише фізичній особі, членам своїх сімей, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом та мають взаємні права та обов'язки. Введено такий термін, як "система надання соціальних послуг", який включає: уповноважені органи, надавачів соцпослуг, отримувач соціальних послуг, професійні об'єднання працівників системи надання соціальних послуг, об'єднання надавачів соціальних послуг, об'єднання отримувачів соціальних послуг. І можуть до цієї роботи залучатися волонтери. Кожна соціальна послуга буде мати свій соціальний стандарт, свій стандарт, який затверджується Мінсоцполітики. І соціальні послуги надаватимуться з дотриманням стандарту. Соціальні послуги надаватимуться за рахунок бюджетних коштів, тобто безкоштовно всім категоріям осіб – це соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництво інтересів, сурдоперекладу, тифлосурдоперекладу, а також соціальні послуги, що надають екстрено, тобто кризово.

а за повну сплату – якщо дохід перевищує 5 тисяч 988 гривень, що тотожно чотирьом прожитковим мінімумам. Передбачено запровадження реєстру соціальних послуг. І закон набере чинності з дня наступним за днем його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 20-го року. Тобто Мінсоцполітики має достатньо часу для того, щоби провести усі нормативні і підзаконні акти у відповідність до новоприйнятого закону.

558 пропозицій, з яких 120 відхилені, інші 438 враховані повністю або частково. Хочу наголосити, що всі пропозиції, які надійшли до комітету, були детально проаналізовані та опрацьовані, у тому числі і з представниками громадських організацій, які здійснюють свою діяльність у сфері соціальних послуг. На засіданні комітету 19 грудня 2018 року прийнято рішення схвалити порівняльну таблицю до законопроекту 4607, підготовлену для розгляду його у другому читанні, та рекомендувати Верховної Ради Україні прийняти законопроект у другому читанні та в цілому як закон. Прошу підтримати рішення комітету. Одночасно, з метою врахування зауважень, наданих до законопроекту Головним юридичним управлінням, прошу дати доручення головному комітету разом з Головним юридичним управлінням внести до законопроекту відповідні техніко-юридичні правки. Шановні колеги, прошу всіх долучитися активно до роботи, до розгляду правок, щоб ми змогли вийти на результативне голосування, адже цей законопроект дуже потрібен. І вважаю, що тут не повинно бути якихось політичних ми повинні всі проголосувати за законопроект, який регулює таку важливу сферу, як надання соціальних послуг. Пане Голово, я щиро вдячний вам, що ви погодились на пропозицію комітету, що наш законопроект, який ми розглянули в другому читанні на засіданні комітету у грудні минулого року, сьогодні розглядається в залі. Щиро вдячний. Давайте будемо працювати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, я буду називати ті правки, які відхилені. Коли хтось із авторів правок захоче поставити на підтвердження шляхом… просто повідомте мене, яка з тих правок. Я буду називати тільки відхилені. Відповідно автори, хто наполягає, ви будете давати мені знак. Розпочинаємо. 2-а. Наполягає. Будь ласка, Помазанов. Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". Моя правка стосується того, щоб ми починали цю надзвичайно важливу законодавчу ініціативу з того, щоб правильно визначили, дали, власне, визначення в цьому законодавчому акті, а саме, що стосується тих осіб, людей, громадян України, які повинні отримувати відповідну соціальну допомогу, соціальні послуги. Моя правка стосується того, щоб ми більш детально прописали, кому саме. От в кінцевому результаті написано, що надається особам через дефіс сім'ям і так далі. Я пропоную все ж таки лишити "громадянам, іншим особам", а потім вже сім'ям. Тому що просто "особи" - це можуть бути особи як фізичні, так і юридичні, тобто

На ваше зауваження хочу повідомити, що позиція комітету полягає в тому, що соціальні послуги надаються особам та сім'ям, а окремо в статті 5 передбачено, що закон поширюється на громадян України та осіб без громадянства, які на законних підставах проживають

35-а. Роман? Не наполягає. 45-а? 45, будь ласка, Олена Сотник. Дякую, пане головуючий. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". 45 поправка, вона стосувалася нашої пропозиції щодо початкової оцінки потреб отримувача соціальних послуг. І, в принципі, у нас була ще 22 поправка, в якій пропонувалося, що комплексну оцінку робити відповідно цих потреб соціальних послуг. В чому полягає ідея? Ідея полягає в тому, що ефективність надання людині будь-якої соціальної послуги, вона в першу чергу визначається тим, наскільки точно ми оцінили потребу і в який спосіб цю потребу можна задовольнити. Саме тому ми пропонували початкову оцінку її визначення. Але чомусь, на превеликий жаль, комітет не дослухався. У зв'язку з цим, я боюся, що надання соціальних послуг за відсутності таких оцінок воно може просто призводити дуже часто до неефективного використання, в тому числі і державних ресурсів. І людина, яка потребуватиме цієї соціальної послуги, вона не отримує тих гарантій і тієї реальної допомоги, якої вона потребує. Дякую. Дякую за вашу пропозицію. Але комітетом було прийнято рішення, що доцільно не ділити оцінювання потреб на первинне та вторинне. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягають на голосуванні? Ні, так? Добре.

б хотів все ж таки, щоб мою правку врахували, оскільки я пропоную зробити визначення того фактично, що не можуть, в діючій редакції не можуть самостійно за життєвих обставин і так далі здійснювати якусь там діяльність, виділити: не повністю самостійно, а "частково або повністю не мають здатності або не мають можливості". Тобто трохи конкретизувати це питання, щоб ми могли більш детально саме у визначеннях працювати з цим законодавчим актом. Щоб ми не отримали в результаті якусь "мертву" норму, яка не зможе бути застосована, і більш широко її застосувати. Дякую. Дякую, шановний колего. Але комітетом було прийнято рішення не здійснювати такий поділ. Тому що вважають, що це технічно може заплутати саме прийняття рішення. Бо будуть тоді вагатися: частково, повністю. Ми вирішили не здійснювати такий поділ. Дякую.

67-а? Не наполягає. 72-а? Не наполягає. 74-а? Не наполягає.

Дякую, пане головуючий. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". У таблиці зазначено, що вона врахована по суті, але насправді, якщо ми подивимося текст, то це не зовсім відповідає дійсності. Я нагадаю, що ми зараз знаходимося на статті 7, це "Конфіденційність відомостей про виявлені потреби отримувачів та надання соціальних послуг". І враховуючи, що це є дуже чутливе питання, ми якраз юридично намагалися уточнити, що будь-яке розповсюдження інформації, яка містить конфіденційну частину, воно має відбуватися виключно за заявою. Відповідно це буде належним документальним підтвердженням того, що особа погодилась на таке розповсюдження. Тому я все ж таки прошу 122 поправку поставити на голосування. Дякую.

Комітет вважає, що врахована по суті. Автор наполягає, щоб врахувати її повністю. Тому я ставлю пропозицію: хто за те, щоб врахувати повністю поправку 122 Семенухи і Сотник, прошу проголосувати.

Рішення не прийнято.

Дякую, шановний головуючий. Дякую, шановний голова… заступник голови профільного комітету. Дійсно, з моєю колегою пані Марією Іоновою ми подали ряд поправок до законопроекту, який ми зараз розглядаємо, і хочемо подякувати комітету щодо того, що більшість з них була врахована. Але, в той же час, ми наполягаємо на тому, що по поправці 169, ми вважаємо, що правильно замінити це… чисто чисто технічна поправка, треба замінити тут на "глава". Прошу поставити на голосування. Тобто вона має технічний характер, але я прошу проголосувати. Будь ласка, прокоментуйте пане Максиме. Пані Ірино, щиро вдячний за те, що ви долучилися активно до розробки цього законопроекту до другого читання. Але це не одна така з ваших правок, це технічна правка. І ми вирішили, що термін "глава" застосовується, як правило, в кодексах і не відповідає суті такого документу, як закон. Тому ми цю правку не врахували. Дякую за роз'яснення. Ми з пані Іоновою не будемо тоді наполягати на тому, щоб ця технічна поправка була врахована. Але, з вашого дозволу, я повернуся до 7 поправки, це також поправка пані Іонової і моя, і ми просимо так само врахувати наступну поправку. Абзац другий статті 1 проекту викласти в такій редакції: "Ведення випадку – передбачений цим законом спосіб організації надання соціальних послуг отримувачу, за якого спеціаліст, фахівець із соціальної роботи, соціальний працівник чи група таких спеціалістів, визначені надавачем соціальних послуг, оцінюють потреби, планують, організовують, здійснюють та координують процес надання соціальних послуг, проводять моніторинг та оцінюють результативність наданих послуг". такому формулюванні абзацу другого статті 1 дуже чітко визначає ті норми, якими мають займатися соціальні працівники і їх функції. 12:52:18 БУРБАК М.Ю. Дякую. Комітетом ця правка була відхилена, адже визначення терміну "ведення випадку" із статті 1 виключено, а "порядок ведення випадку" визначено в статті 18 цього закону, тобто в іншій статті це передбачено. Представник комітету говорить про те, що це врахована наша поправка в іншій статті, яка чітко формулює задачі, функціонал і соціальних працівників. Але ми з пані Марією просимо все-таки поставити на голосування цю поправку. Прошу визначатися.

Дякую всім колегам, які підтримали нашу поправку. Але більшість зали погоджується з рішенням комітету, що це все-таки має бути зафіксовано в інших новелах новелах законопроекту, які ми розглядаємо. Ми ще не дійшли до неї, тому що ми повернулись до моїх поправок. Ми на 7-й тільки що були, на 7-й. Наступна поправка - 67. Це поправка Ірини Геращенко і Марії Іонової. цією поправкою ми так само пропонуємо вилучити абзац вісімнадцятий цього закону, тому що ми вважаємо, що він є недоречним. Комітет, на жаль, відхилив цю нашу пропозицію. Прошу прокоментувати. Комітетом було прийнято рішення, що треба все ж таки давати визначення цього терміну - "супервізія". Дякуємо за роз'яснення. В той же час, ми наполягаємо на голосуванні по цій поправці. Шановні колеги, я прошу визначитися по 67 поправці.

Ми пропонуємо викласти абзац другий статті 3 в такій редакції: "додержання прав людини, захист прав дитини", - акцентуючи увагу на тому, що соціальні працівники особливу увагу мають приділяти саме захисту особливої категорії населення - це дітей. Комітет, на жаль, не підтримав цю нашу новелу. Прошу роз'яснення. Дякую вам. Розуміємо, що ви хотіли передбачити цією правкою. Але комітет все ж таки пристав на пропозиції, що ми не повинні перевантажувати кожен законопроект, визначення які передбачені іншим законодавством. Захист прав регулюється іншими законами. Дякую. Прошу проголосувати, все-таки колег визначитися по цій поправці. 67-а. Прошу визначатися. 82-а, 82 поправка. Прошу визначатися, колеги. За-44 Поправка відхиляється. Наступна поправка - 160, народний депутат Сисоєнко. Не наполягає. А от тепер 173 народний депутат Сотник. Вона була врахована по суті, але пані Сотник просить слово по ній. Будь ласка, пані Олена, 173-я. 12:55:57 СОТНИК О.С. Дякую за можливість, пані головуюча. Сотник Олена, фракція "Самопоміч". Ця поправка стосувалася фактично системи надання соціальних послуг, і ми з депутатом Семенухою хотіли чітко визначити розуміння, що, по-перше, ці сектори, вони складаються з державного, з комунального і з приватного. Також розподілити державні і комунальні на відповідні базові заклади, щоб було чітке Комітет вирішив сформулювати це трошки по-іншому. Якщо можна, я просто б попросила представника комітету прокоментувати, саме чому ви вирішили в іншому форматі формулювати. Тому що фактично на сьогоднішній день система, за вашим формулюванням, вона трошки відрізняється від пропозиції, яку запропонували ми з депутатом Семенухою. Я не наполягаю на голосуванні, але хочу зрозуміти логіку комітету. Дякую. 12:56:57 БУРБАК М.Ю. Ми вважаємо, що вашу правку було враховано по суті в статті 13, в якій передбачено, що надавачі соцпослуг належать до державного, комунального та недержавних секторів. А далі все, ми даємо право Мінсоцполітики вже підзаконними актами регулювати всю цю систему. Дякую.

Наступна поправка… І пані Олена не наполягає на голосуванні. 175 поправка - це пані Іонової і Ірини Геращенко поправка. Власне, в цій поправці ми пропонуємо дуже чітко викласти систему надання соціальних послуг, яка складається з таких суб'єктів. На наш погляд, має бути викладена в такому формулюванні: "Отримувачі соціальних послуг, надавачі соціальних послуг і уповноважені органи у сфері надання соціальних послуг". На жаль, комітет не підтримав цю поправку, просимо роз'яснення. М.Ю. Дякую, пані Ірино. Над цим законопроектом ми працювали півтора роки. Були залучені громадські організації, які наполягали, щоб до системи надання соцпослуг були включені об'єднання отримувачів та надавачів соцпослуг. Ну, ми пішли на підтримку громадських організацій. Дякую. Дякую за роз'яснення вам, шановний колего. І все-таки я прошу залу визначитися по 175 поправці. Прошу визначитись, ми з пані Іоновою наполягаємо на нашому формулюванні. - "за", поправка відхиляється.

самої статті 13. Те, що пропонується, це "уповноважені органи системи надання соціальних послуг", ну фактично. А ми пропонували все ж таки, щоб це чітко було визначено "повноваження центральних органів виконавчої влади", фактично забезпечить формування державної політики якраз у сфері соціальних послуг, тому що за своєю суттю стаття саме відповідає, точніше, не відповідає, а вона формулює повноваження саме цих органів. чесно кажучи, я не знаю причин, з яких комітет переформулював саме в тому вигляді, в якому ми зараз маємо в таблиці, тому прошу поставити на голосування, тому що знову ж таки зміст відповідає саме нашій назві, яку ми запропонували. Дякую. Дякую. Ви будете коментувати від комітету? Ні. Прошу, народний депутат наполягає на голосуванні. Поправка номер 192, Прошу визначатися.

За-48 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 196. Не наполягає народний депутат. Поправка 197. Народний депутат не наполягає. Поправка номер 198. Не наполягає. Були наполягання на 212-й, так? Народний депутат Продан, прошу, поправка номер 212. Шановна Оксана Іванівна, шановні колеги! Я в першу чергу хочу подякувати членам комітету за врахування тих правок моїх, які були враховані. Це одне. Але друге. Я від Асоціації міст України прошу поставити на підтвердження 212 поправку, яка встановлює вимоги до кількості соціальних працівників в органах місцевого самоврядування. Причому ця вимога встановлюється, ну, до 10 тисяч – один відсоток, до тисячі працівників... мешканців населених пунктів – інший відсоток. Ця норма, яка є в цій 212 поправці, збільшує витрати органів місцевого самоврядування на 1,5 мільярда гривень, при цьому не йде ніякої кваліфікації, градації в залежності від того, наскільки густо населений той чи інший населений пункт чи як він розміщений. Тому я прошу не підтримувати цю поправку і поставити її на підтвердження. Дякую дуже. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Чи буде коментар від комітету? Прошу, будь ласка. 13:02:07 дискусії на комітеті з представником Асоціації міст України. Він відстоював позицію асоціації. Вважали, що... ну, його позиція була в тому, що це додаткове навантаження на бюджет. Ми підтримали позицію Мінсоцполітики, адже вона полягає в тому, щоб більше людей були, мали можливість скористатися соціальними послугами. Це раз. По-друге, після запуску процесу децентралізації і передачі бюджетних повноважень і додаткових надходжень до місцевих бюджетів це не така велика сума для місцевого самоврядування для того, щоб вони не робили те, що вони повинні робити: піклуватися соціально вразливими верствами населення. Тому ми підтримали позицію Міністерства соціальної політики. Дякую. За-42 Рішення не прийнято. Наступна - поправка номер 223. Наступна - поправка номер 233. Народний депутат... Семенуха, Сотник, наполягаєте? Ні. Добре. 234. Ні. 236. Народний депутат Помазанов не наполягає? наступна наша поправка - номер 246. Прошу, народний депутат Королевська.

без прив'язки до доходу сім'ї. І ми зараз провели переговори з Міністерством соціальної політики і мене запевнили, що ця наша пропозиція буде врахована і тоді ми захистимо людей, які будуть надавати послуги, будуть отримувати за це компенсацію. І я також хочу сказати, що була проведена велика робота при підготовці цього законопроекту, але ж наша головна мета – це не погіршити тому цей законопроект треба ще дуже досконало доопрацювати. Дякую. Будь ласка, роз'яснення представника комітету. 13:05:33 БУРБАК М.Ю. Дякую. В своєму виступі я зазначив, що до голосування ми ще попрацюємо, до того, що там були враховані техніко-юридичні правки, знаю, що було проведено перемовини з Мінсоцполітики, які погодились на вашу редакцію даної правки, і комітет вирішив пристати на позицію Мінсоцполітики. Дякую. Дякую. Я прошу визначитися по 246 поправці пані Королевської. За-30 Поправка відхиляється. Колеги, я прошу повернутись до 198 поправки. Я перепрошую, не помітили, це поправка наша з пані Марією Іоновою, і цією поправкою ми пропонуємо вилучити шостий абзац частини першої статті 13. І мова йде про затвердження державних стандартів соціальних послуг. На жаль, комітет не підтримав цю нашу позицію. Просимо роз'яснення.

Ми рухаємося далі, Зараз ми знаходимося на 246 поправці, яку вже пані Королевська представила, і йдемо далі. 249-а, Довбенко. Не наполягає.

264 поправка – це Сотник і Семенуха, була врахована по суті. Шановні колеги, ви не наполягаєте? Ні. 269 поправка, Семенуха і Сотник. Вона була врахована по суті. Зараз я повернуся, пані Наталія, до вас. 269-а, Семенуха і Сотник, була врахована частково, але автори наполягають на її врахуванні. Будь ласка, пан Семенуха, вам слово. 13:08:33 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Справді комітет врахував низку наших пропозицій щодо удосконалення роботи реєстру соціальних послуг. Водночас не було враховано низку важливих положень стосовно ведення цього реєстру, які мали на меті гарантувати уникнення створення чергового недієздатного реєстру. А саме, ми наполягали і наполягаємо, щоб в повному обсязі врахували нашу правку, зокрема, які містять: перше - вимоги до програмного забезпечення відповідали державним стандартам. Це забезпечить сумісність реєстру з іншими інформаційними системами та мережами. Ведення реєстру має відбуватися винятково українською мовою. І третє: необхідно є також, була пряма вказівка на те, що реєстр є об'єктом права державної власності, щоб не повторювалася історія з багатьма іншими реєстрами, які сьогодні працюють в Україні. Окрім того, в тексті не прописана процедура включення до реєстру надавачів соціальних послуг, на якій ми наполягаємо своєю правкою. Це порядок подання документів, строки їх розгляду, перелік підстав для відмови і так далі. Це дозволить уникнути зловживань у сфері внесення надавачів до такого створеного реєстру. Прошу підтримати. Дякую. Просимо роз'яснення від пана Максима. Всі ж інші додаткові ваші пропозиції вони можуть бути враховані в підзаконних актах, які буде розробляти Мінсоцполітики для впровадження цього законопроекту в життя. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І я хочу звернутися до пана Семенухи. Чи задовольнили вас роз'яснення представника комітету чи ставите на голосування? Голосуємо, так? Прошу, будь ласка, шановні колеги, визначитись по 269 поправці. Прошу визначитись. Автори наполягають, щоби ми врахували її в повному обсязі в їх варіанті. За-40 Поправка залишається в тому варіанті, в якому її частково прийняв комітет.

Я не наполягаю на її голосуванні. Але я також хочу зауважити, що, на жаль, ми з вами розуміємо, що ця практика, вона буде дуже складна – впровадження інституту соціальних послуг. І для нас дуже важливо передбачити в законопроекті всі запобіжники, щоб не було ніяких маніпуляцій при наданні цих послуг. тому ми пропонували, щоб послуги надавались, і було прописано в законопроекті про неухильне дотримання умов договору про надання соціальних послуг. Також я хочу звернутися до голови комітету доповідача, щоб ми при голосуванні за законопроект ще раз повернулися до ... Тобто ви хочете, щоб ми до неї повернулися, коли ми будемо підсумовувати? Хорошо. Будь ласка, я прошу голову... представника, заступника голови комітету пана Максима Бурбака зараз прокоментувати 265 поправку, як це просить народний Королевська, яку не задовольняє позиція комітету часткового врахування її новели. Прошу вас. 13:12:21 БУРБАК М.Ю. Дякую. Ще раз можу вам сказати, що під час свого виступу я сказав, що ми звернулися до нашого комітету і Головного юридичного управління, щоб до голосування ми підготували техніко-юридичні правки. Тому ваша пропозиція по 246-й буде врахована, адже Мінсоцполітики погоджується з нею. Щодо редакції цієї правки, 265-ї, вважаю, що надавачі соцпослуг і обов'язки надавачів, вони визначенні часиною восьмою статті 13. Але ми всі розуміємо, що, ну, як можуть надавачі соцпослуг не дотримуватися вимог чинного законодавства, адже в своїй роботі вони повинні цього дотримуватися, і кожен громадянин України повинен дотримуватися вимог чинного законодавства. Тому ми вважали, що не потрібно обтяжувати цими дефініціями даний законопроект, і цю правку вашу було відхилено. Дякую. Дякуємо за роз'яснення. Колеги, я хочу нагадати, що пані Королевська не наполягає на голосуванні по 265 поправці, вона просто вимагала від заступника голови комітету профільного почути позицію комітету щодо рішення... щодо цієї поправки. Наступна поправка - 270, яка була відхилена, народного депутата Дроздика. Я так розумію, він не наполягає на тому, щоби ми її голосували в залі. 271-а поправка. Народний депутат Помазанов. Вона була врахована по суті. Я так розумію, ні, ви не наполягаєте і позицію комітету почути ви не наполягаєте також. Народний депутат Помазанов в той же час наполягає на тому, щоб його поправка 284, яка була відхилена комітетом, була заслухана в нашій сесійній залі. Будь ласка, пане Помазанов. 13:14:12 ПОМАЗАНОВ А.В. Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". Ви знаєте, при всій повазі до нашого керівника фракції, який є доповідачем по цьому питанню, ну, доволі неякісно підготовлена таблиця до другого читання. І дуже важко розібратися взагалі де тут що і до якої статті яка правка є. Але, менше з тим, я хочу наголосити, що 284 правка стосується того, що роботи з реєстрами саме надавачів цих послуг. І мені не зрозуміло наразі з таблиці, як же, яким чином все ж таки, зважаючи на те, що моя правка була відхилена, яким чином вирішено питання формування реєстру надавачів цих соціальних послуг і де це взагалі можна подивитися? Бо тут до кінця не зрозуміло. На голосуванні не наполягаю.

щодо таблиці. Я так розумію, це все ж таки скоріше не до доповідача, а до секретаріату чи комітету, чи Верховної Ради. Але доповідачу прийдеться відповідати на це запитання. Будь ласка. з другої пропозиції, але навіть зауваження. Проведемо ретельну роботу в секретаріаті нашого комітету. Адже після нашого засідання буде засідання нашого комітету, де буде розглянуто звіт за роботу комітету за 2018 2018 рік. Дякую за зауваження. В наступній роботі ми будемо його усувати. Щодо відхилення вашої правки. Вважалося, що правкою пропонується не дотримуватись вимог закону про використання конфіденційної інформації. І тому ми вважаємо, що при наданні соцпослуг та формуванні реєстру потрібно дотримуватись вимог Закону про використання конфіденційної інформації, всі питання щодо конфіденційності інформації, вони передбачені Законом про вільний доступ до інформації. Тому там ви можете прочитати всі вимоги до формування реєстрів. Дякую. Дякую. Хочу нагадати колегам і глядачам нашим, що пан Помазанов не наполягає на голосуванні за його поправку, але він просто поставив запитання доповідачу відносно того, де саме в законопроекті, який ми зараз приймаємо, можна буде побачити цей перелік соціальних послуг, роз'яснення представника комітету. Наступна поправка 299, народних депутатів Іонової і Геращенко. Я думаю, що ми підтримаємо зауваження нашого колеги Помазанова, що ця наша поправка вона є технічна, вона не стосується змісту законопроекту. Але нам здається, що наші пропозиції вони є більш кваліфіковано грамотні щодо визначення дефініцій законопроекту, де є "розділ" і де є "глава". І тут ми пропонували все-таки користуватися термінологією "глава", а не "розділ". Але комітет відхилив цю нашу поправку. І ми би хотіли також почути роз'яснення від доповідача. Голосувати ми не наполягаємо, але ваша логіка от все-таки поділу на глави і розділи цього законопроекту. 13:17:37 БУРБАК М.Ю. Ми вважаємо і представлена пропозиція нашого секретаріату і Мінсоцполітики, і Головного юридичного управління, що термін "глави" він більше підходить до кодексів, а не до законопроекту або закону. Тому ми вважаємо, що цю правку треба відхилити загалом по всьому законопроекту. Дякую. Можливо, ви маєте рацію, ми теж будемо враховувати це при підготовці наших законів і поправок, шановний колего. І тепер 299 поправка народного депутата Королевської. Я прошу увімкнути їй мікрофон. Шановні колеги, головна мета – це не зробити гірше, ніж зараз. Тому наше завдання – це вдосконалювати таким чином цей законопроект, щоб люди отримували більш якісні та кваліфіковані послуги. Я вважаю, що класифікація соціальних послуг вона повинна бути більш детально прописана, тому що тоді, коли детально формуємо класифікацію, ми чітко формуємо завдання. Дійсно, уряд вже потім затвердить остаточний перелік послуг, які будуть надаватися. Але ж в самому законопроекті ми повинні чітко напрямок зазначити. І у нас в діючій редакції чітко сформовані назви: це надання послуг психологічних, соціально-педагогічних та інших. І ми пропонували такий самий перелік внести вже в нову редакцію. Дякую. Не наполягаємо на голосуванні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу роз'яснення від представника комітету. 13:19:22 БУРБАК М.Ю. Так, дійсно, в законі немає чіткого переліку соцпослуг, які ви пропонували у вашій правці. Але ми вважаємо, що законопроект повинен надавати лише спрямування послуг, які надаються, поділу їх на прості, комплексні, допоміжні, які надаються постійно, тимчасово, екстрено тощо. А перелік, чіткий перелік соцпослуг, він визначений у класифікаторів соцпослуг, який затверджується Мінсоцполітики, і зміст соцпослуги визначений у її стандарті, для того щоб оперативно реагувати на різні стан, і для того, щоб ми могли вводити нові види соціальних послуг. Гадаю, що це повинно бути право Мінсоцполітики, який може більш оперативно вносити зміни у класифікатор. Ви знаєте, що ми цей законопроект готували півтора роки. Наприклад, треба впровадити новий вид соціальної послуги, а ми з вами будемо проходити це півтора роки, люди будуть чекати. Гадаю, що уряду буде можливість більш оперативно реагувати на виклики, які можуть трапитись. не наполягала на голосуванні її поправки 299, відхиленої комітетом, але вона потребувала більш ретельного роз'яснення позиції комітету. 309 поправка, народного депутата Семенухи і Сотник, була відхилена комітетом. І народний депутат Семенуха наполягає все-таки на тому, щоб ми заслухали їх поправку. Просимо вас, шановний колего. Шановні колеги, правка спрямована на забезпечення гарантій для уникнення порушень при наданні соціальної допомоги. В тексті проекту закону передбачено кваліфікацію соціальних послуг залежно від їх способу надання на: базові, комплексні, комплексні спеціалізовані і допоміжні. При цьому автори тексту закону пропонують дати також невичерпний або ж орієнтовний перелік послуг, які входять у таку класифікацію. На нашу точку зору, це не відповідає вимогам правової визначеності та створює ризики виникнення проблеми із правозастосуванням, адже підставою для ненадання певної соціальної послуги може стати якраз її відсутність у такому орієнтовному переліку. Не можна допустити невизначеності або будь-якої двозначності на законодавчому рівні. Це обов'язково може перерости у зловживання чи інші порушення під час фактичного надання такої соціальної послуги. Тому ми просимо врахувати нашу правку. Дякую. Ми вважаємо, що цей перелік треба залишити невичерпним. Ми залишаємо лише поняття "комплексні послуги" для того, щоб, якщо будуть впроваджені види нових комплексних послуг, щоб через класифікатор уряд міг оперативніше реагувати і впроваджувати. Дякую.

За-47 Поправка відхиляється. 310 поправка. Пані Королевська? Не наполягаєте. 311-а, народний депутат Семенуха. Наполягає. Теж не наполягає? Добре. 312-а, народний депутат Семенуха. Не наполягаєте? Добре. 316-а, Олена Сотник. Пані Сотник, 316 поправка? Не наполягаєте. 317-а, 317-а, народний депутат Семенуха і Сотник Олена. Це поправка двох народних депутатів. Вона була відхилена комітетом. І зараз, будь ласка, до слова запрошується народний депутат Семенуха. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, ця правка так само стосується переліку соціальних послуг. Змушений не погодитися з доповідачем колегою Бурбаком. Якраз правка 317 покликана запобігти необґрунтованому скороченню переліку соціальних послуг, які можуть надаватися. Чинну редакцію було доповнено переліком базових соціальних послуг. Ми ж своєю правкою пропонували на рівні закону, підкреслюю, закону, визначити перелік не лише базових, а й усіх наявних на сьогодні соціальних послуг. Це не дозволить скорочувати фактично соціальні послуги до рівня і переліку самих базових. Окрім того, ми пропонуємо надати якраз повноваження Міністерству соціальної політики доповнювати перелік соціальних послуг своїми рішеннями. Це дасть можливість розширювати цей перелік у разі необхідності, і для цього не потрібно вносити чергові зміни в існуюче законодавство, достатньо буде рішення, власне, самого Міністерства соціальної політики. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу роз'яснення по 317 поправці від комітету, який її, нагадую, відхилив. Так, комітет прийняв рішення відхилити, адже вважаємо, що це є базовий законопроект, його не потрібно обтяжувати деталями, адже ми тут формували всі класифікації соцпослуг залежно від спрямування: спрямовані на соцпідтримку, на профілактику, на соціальне обслуговування, за типами – прості і комплексні тощо, від місця надання, від строку. Тобто зміст послуг визначений у її стандарті. Перелік соцпослуг зазначений у класифікаторі соцпослуг, який затверджується Мінсоцполітики. Вони зможуть оперативніше реагувати на виклики, якщо потрібно буде вводити нові соцпослуги. Чому ми і маємо обмежувати в чинному законодавстві? І ці зміни дуже довго треба буде вносити. колись ви також будете працювати в уряді і будете формувати як майбутня коаліція, і будете ставити своїх працівників в Мінсоцполітики, і чому б вам не делегувати їм право формувати класифікатор? Прошу визначатися по 317 поправці, шановні колеги. За-43 Поправка відхиляється. Наступна поправка – 325, так само народного депутата Сотник і Семенухи. І я прошу увімкнути мікрофон народному депутату Сотник Олені. Будь ласка. Дякую, пані головуюча. Сотник Олена, фракція "Самопоміч". Дана поправка, вона стосується державних стандартів соціальних послуг, це стаття 17. В частині третій фактично знову ж таки ми зіштовхнулися з тим, що комітет, він пішов по принципу мінімального позитивізму, тобто мінімально визначаючи для органів виконавчої влади якісь межі, в рамках яких вони мають діяти. з досвіду роботи знову ж таки державних органів виконавчої влади ми розуміємо, що, чим чіткіше законодавець визначить межі, де вони, наприклад, мають визначити ті ж стандарти соціальних послуг, тим краще вони спрацюють. Тому що, на превеликий жаль, очікувати ініціативи від державних органів влади поки що нам не доводиться. Саме тому ми запропонували розширити третю частину і доповнити її безпосередньо переліком тих сфер, де мають бути визначені державні стандарти соціальних послуг. Дякую. Прошу проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу роз'яснення від заступника голови комітету профільного Позиція комітету полягала в тому, що ми не повинні звужувати можливості Мінсоцполітики для оперативного реагування на нові виклики. Тому, коли ми в законопроекті вкажемо чіткий перелік, коли люди будуть звертатися, до мене також багато виборців звертається, я потім з відповідними зверненнями-запитами звертаюся до Мінсоцполітики, і такі питання ми врегульовуємо, спірні питання, і можемо вносити нові види послуг у класифікатор. Тому вважаю, що всі послуги, вони надаються і відповідають державним стандартам, і вони повинні надаватися відповідно до їх стандартів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по 325 поправці, народних депутатів Сотник і Семенухи, яку комітет відхилив. Але ми почули тільки що позицію авторів. Прошу. 45 за поправку цю народних депутатів. Поправка відхиляється. Наступна поправка - 329,

депутатів МаріїІонової і Ірини Геращенко. Ми пропонуємо цією поправкою, яка, на жаль, була відхилена комітетом, зафіксувати те, що державні стандарти соціальних послуг мають затверджуватися законом України. На нашу думку, таке формулювання, закладене в законі, воно підсилить гарантії, в першу чергу, користувачів соціальних послуг відносно того, що вони мають бути відповідної якості, а не формальні, і так само підвищить відповідальність, змусить більш відповідально ставитися до надання соціальних послуг відповідного стандарту надавачів і відповідних структур.

І вважаємо, що держстандарт соцпослуг повинен затверджуватися Мінсоцполітики, адже це їм надає можливість люфту і можливість оперативнішого реагування на зміни, які можуть відбуватися у сфері надання соціальних послуг і їх стандартів. В той же час ми вважаємо, що зараз дуже багато виникає саме питань до недосконалості тих послуг, які надаються державою, і стандарти цих послуг мають бути більш високими. І просимо проголосувати за цю нашу поправку. Шановні колеги, поки не голосуємо, тому що заступник голови комітету хоче відреагувати на репліку головуючої. Будь ласка, пане Максиме. 13:30:08 БУРБАК М.Ю. Всі ми йдемо по шляху децентралізації і передачі прав і повноважень на органи місцевого самоврядування, створення об'єднаних територіальних громад, бюджетна децентралізація. Фракція "Народний фронт" завжди це підтримує. І вважаємо, що стандарти надання послуг і відповідальність організацій, які надають послуги, а в перспективі це повинні бути органи місцевого самоврядування, вони повинні самі на місцях мати також можливість і коригувати. І чому не через співпрацю з Мінсоцполітики вони можуть відповідно до різних територіальних особливостей вводити якісь зміни щодо стандартів? Тому вважаю, що обмеження прав і можливості Мінсоцполітики через чітке… прив'язку в законі – це просто буде негативно впливати на можливість покращання або змін в наданні послуг. Дякуємо вам за висловлену позицію. В той же час, ми як автори цієї поправки боремося за підняття стандартів. І просимо залу підтримати нашу поправку. Просимо голосувати за якість наданих послуг і... Дякуємо. 43 - "за", поправка відхиляється. Але сподіваюся, що це не вплине на якість наданих послуг, які будуть визначатися стандарти органами місцевого самоврядування у співпраці з Міністерством соцполітики, згідно закону, якщо ми його проголосуємо. 372 поправка, народного депутата Помазанова. Будь ласка, мікрофон увімкніть Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". Ви знаєте, я б хотів би спочатку по 349 правці, вона була врахована частково, написано. Але, на жаль, знову ж таки, звертаюсь до секретаріату, мабуть, вже комітету, розумію, що доповідач тут, можливо, ні до чого, але все ж таки вона була врахована по суті, написано "врахована частково". І дуже багато часу витрачено комітетом чи секретаріатом комітету на те, щоб розписати, що було враховано, що ні, але насправді вона фактично була врахована по суті. Тому не наполягаю на її голосуванні, власне, і на наступній також. Але все ж таки просив би комітет, щоб більш ретельніше готували таблиці до другого читання, щоб було більш зрозуміло, на чому депутатам фактично зупинятися, що підтримувати, що не підтримувати і так далі. Дякую. Дякую. Я прошу зараз роз'яснення заступника голови комітету по 349 поправці, а потім ми повернемося до 372-ї. Будь ласка. Дякую, шановний колего, за ваше зауваження. Ще раз хочу наголосити на тому, що сьогодні о 3-й годині у нас буде засідання профільного комітету, на якому ми розглянемо звіт за роботою комітету 2018 року і ваші зауваження будуть озвучені на цьому засіданні. Дякую. Дякую, шановні колеги. Бачите, як чудово, коли ми можемо під час обговорення поправок ще і відшліфувати майбутнє покращення роботи комітетів і їх секретаріатів. позитивний момент нашого обговорення. І наступна поправка – 372, народного депутата Помазанова. Будь ласка, мікрофон йому. 13:33:38 ПОМАЗАНОВ А.В. Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". Що стосується 372 поправки, то ми вже вияснили, в принципі, що вона стосувалася вилучення конкретних слів "місцеві державні адміністрації, органи" і так далі, пан доповідач, пан Максим Бурбак вже, власне, доповідав про те, що ці норми було враховано в інших статтях, в інших правках. Тому я не наполягаю на голосуванні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Але ми наполягаємо на роз'ясненні заступника голови комітету. Просимо, будь ласка. Шановний колего, ще раз можу зазначити, що представники фракції "Народний фронт" активно долучилися до доопрацювання законопроекту до другого читання. Ми бачимо активну позицію фракції "Народний фронт", і дякую за те, що ви з розумінням ставитесь до позиції комітету, адже він є колегіальним. Дякуємо за роз'яснення щодо роботи комітету, який дійсно є колегіальним органом. Не наполягає пан Помазанов на голосуванні 372 поправки. Наступна поправка - 380, яка була відхилена, народного депутата Семенухи і Сотник. Хто з авторів цієї поправки візьме слово? 380-а, так. І вона стосується 24 статті. Не наполягаєте. На думку авторів, ця поправка носить технічний характер і не впливає на зміст законопроекту, тому не наполягають. Поправка 400, народний депутат Помазанов. Будь ласка, вам слово.

Дуже дякую за роз'яснення. Шановні колеги, нагадую, що народний депутат Помазанов, який є автором поправки номер 400, не наполягає на голосуванні, але він хотів почути роз'яснення представника за що ми дуже дякуємо пану Максиму, який, як завжди, дуже фахово нам роз'яснив колегіальне рішення профільного комітету. Наступна поправка – 414. Вона знову-таки стосується (це поправка Геращенко, Іонової), ми не наполягаємо на її голосуванні, навіть на роз'ясненні, але я ще раз наголошу, що вона стосувалася технічних моментів розділу на глави законопроекту, який ми розглядаємо. Але ми вже мали відповідне роз'яснення пана Бурбака, який сказав, що консультувався комітет з цього приводу з науково-експертним управлінням відносно того, як правильно має бути сформульовано кодекси і закони. Помазанов, 428 поправка. Будь ласка, шановний колего, вам слово. 13:37:10 ПОМАЗАНОВ А.В. Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". Тут якраз треба трохи детальніше розібратися, оскільки 428 правка вона говорить про те, щоб ми замінили у частині третій слова "здійснюється шляхом оголошення місцевими державними адміністраціями адміністраціями або органами МС конкурсу на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних…" на слова "щодо надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів на конкурсній основі місцевими державними адміністраціями". Тобто, власне, в даному випадку ми якраз і говоримо, що саме за рахунок бюджетних коштів і якими конкретними органами. Тому мені не зрозуміло, чому комітет наразі не врахував мою поправку. Тому я прошу її врахувати і прошу проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Просимо роз'яснення Максима Бурбака відносно цієї важливої достатньо поправки, чому комітет прийняв таке ми пристали на позицію Мінсоцполітики з тим, що це є технічна правка, і вона врахована в даному законопроекті. Дякую. Отже, шановні колеги, ми почули роз'яснення представника комітету, який стверджує, що ті позиції, що стосуються соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів, як вони здійснюються на конкурсній основі. Саме цього стосується поправка 428 народного депутата Помазанова. Комітет стверджує, що ця норма щодо рішень на проведення конкурсу на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів, вона викладена в інших статтях відповідного закону. Але автор Помазанов наполягає, наш з вами колега, щоби ми проголосували саме його варіант поправки. Прошу визначатися. За-43 Дякуємо, колеги, але поправка відхиляється. вона буде звучати в варіанті комітету. І наступна - 430 поправка, це так само наших шановних колег з "Самопомочі" пана Семенухи і пані Сотник, які дуже активно долучилися до доопрацювання законопроекту до другого читання. І пані Сотник хоче представити цю поправку 430. Будь ласка, пані Сотник. 13:39:35 СОТНИК О.С. Дякую, пані головуюча. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". І дякую за таку високу оцінку. І, до речі, дякую комітету, тому що це вперше така кількість наших поправок врахована. Я дякую за співпрацю. Але дана конкретна поправка вона не врахована. 430 поправка вона стосується якраз розподілу бюджетних коштів безпосередньо на соціальні послуги. І в даному випадку ми пропонували розширити визначення не тільки "за рахунок бюджетних коштів", а і "за рахунок та (або) коштів місцевого бюджету". Тому що ми ж з вами цілком розуміємо, що дуже часто, враховуючи бюджетний процес, частина цих соціальних послуг вона буде не тільки за рахунок державного бюджету покриватися, але і за рахунок місцевих бюджетів. Тому було б правильно одразу це уточнювати. Я, чесно кажучи, не знаю, чому комітет відхилив дану поправку. Дякую. Прошу роз'яснити позицію комітету відносно 430 поправки. Тим більше, що, дійсно, як правильно зазначила пані Сотник і Семенуха, більшість їх поправок комітет прийняв, враховуючи їх високий професійний рівень і вдосконалення законопроекту, над яким ми працюємо. Пані Олено, дякую за ваше зауваження під час першої частини вашого виступу стосовно кількості ваших правок, які подано до законопроекту. Я наголосив, що у нас колегіальний орган, наш комітет, але для того, щоб вони були більше враховані, ми до сих пір чекаємо пропозиції фракцій "Самопоміч" на члена комітету. Тому що один з ваших однопартійців, коли склав свої повноваження, ви цю квоту не заповнили. Перепрошую, ми чекаємо на представника "Самопомочі" в комітеті. А, по-друге, ми вважаємо, що є бюджетні кошти, або вони державні, або місцеві бюджети – вони просто бюджетні. Тому соціальні послуги повинні надавати за рахунок бюджетів. Шановні колеги, я прошу визначатися по 430 поправці наших шановних колег Сотник і Семенухи. Будь ласка, прошу визначатися. За-38 Поправка відхиляється. Колеги, я думаю, що ми ще сьогодні встигнемо десь 10-12 відхилених поправок розглянути, і перенесемо потім вже залишок тих поправок на завтра, які у нас залишаться. І зможемо вийти на голосування результативне по цьому важливому законопроекту, як правильно зазначив заступник голови комітету, над яким працювали більше ніж півтора роки. Але я дуже прошу зараз, щоби ми ще попрацювали над поправками до закінчення сесійного засідання. І наступна поправка – це 435-а, народного депутата Помазанова. Будь ласка. 13:42:43 ПОМАЗАНОВ А.В. Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". Це, з однієї сторони, технічна правка, номер 435, а, з іншої сторони, вона може зіграти велику роль. Оскільки ми в законопроекті зазначаємо на те, що надавачами соціальних послуг можуть бути як державні, так і недержавні особи, тобто і з приватного, і з державного сектору, але все ж таки, як сьогодні наголосив Максим Бурбак про те, що все ж таки соціальні послуги повинні фінансуватися з держави, то тут в останній редакції, комітетській, написано, що забезпечення і надання соціальних послуг через механізм соціального замовлення здійснюється шляхом компенсації надавачам вартості послуг. Я пропоную дописати: "надавачам вартості послуг приватного сектору". Тобто ми розуміємо, що якщо це надавач послуг держава або державний орган, то йому в принципі компенсація ніяка не потрібна. А якщо це є із приватного сектору надавач цих послуг, то саме йому необхідно надавати цю компенсацію. Тому я думаю, що ця правка має сенс, має право на життя. І думаю, що треба проголосувати, підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Просимо роз'яснення щодо позиції комітету відносної цієї поправки, що стосується надавачів приватних структур, надавачів соціальних послуг, будь ласка. Так, цим законопроектом вводиться можливість надавати послуги приватному сектору. Але вважаємо, що надання соціальних послуг через саме соцзамовлення може здійснюватись тільки державними та комунальними надавачами, надавачами, тобто за рахунок державного або місцевого бюджетів. Дякую. з процесу цього. І я прошу зараз визначитися по поправці 435-й. Так-так, тільки по процедурі соцзамовлення, звичайно, звичайно, ну звичайно. Ви ж це пояснили дуже детально, ретельно і компетентно, шановний пане Бурбак. Я прошу голосувати по поправці 435. За-42 Бачите, комітет… якраз зала підтримує комітет в цьому питанні, що тут мова йде… Обов'язково… Зараз блок поправок йде народних депутатів Сотник і Семенухи. Тому що таке враження, що поправки, які були на початку законопроекту, комітет підтримав більш активно. А тут пішли трошечки відхилені поправки у нас. 440 поправка народних депутатів Сотник і Семенухи. Мікрофон пану Семенусі, будь ласка. 13:45:26 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". продовження дискусії. Колеги, немає жодних бюджетних коштів, є кошти платників податків. І це базове відношення до цих коштів. І саме платникам податків треба надати можливість громадського контролю за наданням таких соціальних послуг. Даною правкою ми пропонуємо створити громадські ради з надання соціальних послуг як консультативно-дорадчих органів приМінсоцполітики, відповідних місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування. Серед ключових завдань таких створених рад мали б участь у процесі нормопроектування у сфері надання соціальних послуг, участь в оцінці якості надання таких соціальних послуг, громадський контроль за цільовими витратами і таке інше. Дана правка покликана зробити процес надання соціальних послуг відкритим і прозорим для громадськості, тому що це, повторюся, кошти платників податків, і саме вони мають мати право для всілякого контролю. Дякую. Просимо ще раз повернутись до логіки тут комітету і прокоментувати поправку 440, яка була відхилена комітетом, а вона знову-таки стосується коштів, бюджетних коштів, які, дійсно, є коштами платників податків. Будь ласка, пане Максиме. Поділяю вашу позицію стосовно контролю за використанням коштів платників податків, які наповнюють державний та місцевий бюджет. Але після того, як ми з вами провели разом реформу по децентралізації влади і бюджетній децентралізації, ви знаєте, що більшість вже грошей витрачається місцевими бюджетами, то також поділяю вашу позицію, що треба ретельніше контролювати органи органи місцевого самоврядування, які витрачають місцеві бюджети. Але можу сказати, що статтею 11 передбачено, що порядок здійснення контролю за додержанням вимог цього закону буде затверджений Кабміном, тобто Кабмін при імплементації цього закону буде впроваджувати підзаконні акти, яким буде надана можливість, якщо це буде… наприклад, і Асоціація міст підтримає, що треба буде створювати громадські ради. Якщо органи місцевого самоврядування готові для запровадження ще й функції більш ретельнішого громадського контролю за своїми діями, я буду лише це вітати. І думаю, Мінсоцполітики це також погодить. Це позитивний надзвичайно факт. І ми би вітали, щоб під час розгляду всіх законопроектів представники профільних міністерств слухали дискусію депутатів, враховували потім при розробці підзаконних актів. Це є повна компетенція і функції Кабінету Міністрів України. І тепер ми голосуємо по 440 поправці наших колег Семенухи і Сотник. За-38 І ще у нас є поправки шановних колег Семенухи і Сотник.

вона носить технічний характер, але в той же час стосується визначення. В цій статті пропонується, що соціальні послуги мають надаватися, виходячи виходячи з найкращих практик. Ми уточнюємо, що це не тільки практики, які є в Україні на сьогоднішній день, але і європейські практики. Нагадаю, що Україна є держава, яка обрала вектор європейської інтеграції, відповідно ми пропонуємо і тут це закріпити. Дякую. Дякую. Прошу роз'яснення по 448 поправці. 13:49:28 БУРБАК М.Ю. Хочу сказати, що даний законопроект, який розроблявся в нашому комітеті понад півтора роки, який складається, так сталося, переважно з представників коаліції, і ми підтвердили, що кращі практики і кращий досвід, він такий правильний, він буде європейським та вітчизняним, тому що у лютому місяці ми з вами приймемо зміни в Конституцію, де буде передбачено, що Україна впевнено крокує до членства в ЄС та НАТО. І ми переконані, представники коаліції, фракції "Народний фронт", що Україна буде членом Євросоюзу, адже цей досвід буде також європейським. Тому вважаю, що заздалегідь не треба обтяжувати даний законопроект різними дефініціями. Ми будемо членами Європи, і цей досвід буде європейський. Будь ласка, прошу визначатися по 448 поправці, колеги. Прошу визначатися. За-41 Поправка відхиляється. Наступна - так само поправка шановних колег Сотник і Семенухи. Будь ласка, пані Сотник, 454-а. потім повернусь до вас, пані Наталя. Я перепрошую, 454-а… Не наполягайте. Будь ласка, увімкніть мікрофон пані Наталії Королевській. 447 поправка… Яка поправка?

Залучаються тільки професійні об'єднання працівників системи надання соціальних послуг. Ми пропонуємо, щоб залучати громадські організації, що функціонують в сфері соціального захисту населення. Тобто більш широке і незаангажоване коло осіб. Тому що професійне об'єднання соціальної сфери – це дуже специфічна річ. І коли ми будемо мати можливість залучати широке коло громадських організацій, там моніторингу надання соцпослуг, оцінки їх якості, тоді ми будемо здійснювати дійсно громадський контроль за якістю надання цих послуг. Тому я зараз не наполягаю, а я прошу міністерство 442 поправку доопрацювати до остаточного голосування.

вона звертається в даному випадку до представників міністерства, щоби в підзаконних актах вони врахували ці позиції. І в даному випадку комітет хотів би висловити свою позицію. Будь ласка, пане Максиме. Комітет вважає, що ми можемо залучати і… Громадськість вже залучено до громадського контролю за наданням і за якістю надання соціальних послуг, адже органи місцевого самоврядування, які формуються через депутатів місцевих органів, які обрані від громад, вони через виконкоми і формують органи соціального захисту. І якщо залучати вже громадськість до контролю за наданням послуг, то можна залучати громадськість до надання послуг. Тому що є бажаючі контролювати надання, але нема бажаючих їх надавати. Тому ми пристали на пропозицію Мінсоцполітики. Але якщо вони почують вашу пропозицію, ми готові доопрацювати. Дякую. Дякуємо за роз'яснення. І знову ж таки наголошую, що пані Королевська не наполягає на голосуванні. Шановні колеги, у нас залишається буквально ще часу на кілька поправок. Підряд у нас ідуть 458-а, 459-а і 463-я поправки народних депутатів Сотник і Семенухи. Зараз ми будемо по черзі пані Сотник давати слово,

Я прошу надати хвилини зараз для озвучення цього блоку поправок: 458-ї, 459-ї і 463-ї. Потім ми почуємо позицію заступника голови комітету і по черзі будемо голосувати. Будь ласка, 3 хвилини. 13:54:23 СОТНИК О.С. Дуже дякую. По-перше, я б хотіла зазначити, що я, з одного боку, погоджуюся з позицією комітету про те, що нібито таке безневинне визначення "бюджетні кошти" в законодавстві мало б нас задовольнити. Але фракція "Самопоміч" ще під час першого читання, під час голосування у першому читанні, наполягала на тому, що не може тягар за фінансування соціальних послуг повністю лягти виключно на місцеві бюджети. І для нас було принциповим питанням, що ми чітко розділимо і будемо розуміти, що є соціальні послуги, які фінансуються на різних рівнях, в тому числі і з державного бюджету. Тобто це будуть і державні кошти, і кошти місцевих бюджетів. І я думаю, що насправді от цей загальний підхід, який ми на сьогоднішній день маємо в законі до другого читання, про те, що це виключно бюджетні кошти, він в результаті призведе до того, що ми матимемо конфлікт, конфлікт між місцевими органами влади і державними органами влади, коли розподіл, хто за що відповідає і що в якій мірі фінансується, призведе до того, що в результаті ніхто нічого не буде фінансувати. Тому бажано було б, звичайно, більше уваги приділити цьому питанню. Ви знаєте, що будь-яка хороша ідея, якщо вона не має ресурсів, вона просто не має шансу на реалізацію. Тому питання принциповості розподілення

Тому що нагадаю, про що ми розглядаємо закон: це соціальні послуги, послуги людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. А таких людей, на превеликий жаль, в Україні сьогодні дуже і дуже багато. Це означає дуже серйозні обсяги фінансування. Тому, звичайно, ми розчаровані тим, що якраз це питання комітетом не було до кінця допрацьовано, що в результаті може призвести до конфлікту між місцевими рівнем бюджету і державним рівнем бюджету. Тому я ще раз прошу поставити на голосування всі ці три поправки. голову комітету, точніше, вибачте, представника комітету все ж таки прокоментувати, як ви в майбутньому будете от бачити, як це буде відбуватися цей розподіл. Дякую. Будь ласка, коментар заступника голови комітету. 13:57:01 БУРБАК М.Ю. Я не поділяю ваші побоювання щодо того, що тягар надання соціальних послуг передасться лише на місцеві бюджети. Ще раз говорю, що ми вводили поняття "бюджетні кошти", щоб не ділити державні або місцеві бюджети, для того щоб була можливість і співфінансування, для того щоб була можливість розподіляти, які послуги надаються за кошти державного бюджету, які послуги надаються за кошти місцевих бюджетів. бюджетів. Адже я поділяю також думку, що ми з вами повинні проголосувати для того, щоб в наступному бюджеті, наприклад, щоб не 60 відсотків ПДФО, а 80 відсотків ПДФО лишалося в місцевих бюджетах, щоб інші місцеві податки наповнювали краще місцеві бюджети. Ми повинні проголосувати за те, щоб ПДФО нараховувалось по місцю фактичного розташування підприємства, а не лише по місцю юридичної реєстрації. Тобто нам з вами треба працювати над розширенням бази оподаткування і наповнення місцевих бюджетів, що у свою чергу дасть… …що в свою чергу дасть можливість більше перекладати не те що тягаря, а відповідальності. Адже зараз всі місцеві громади хочуть податків, фінансів, повноважень, всі забувають про від-по-ві-даль-ність. Коли ти витрачаєш гроші місцевого бюджету, то ти й повинен контролювати якість їх використання, і щоб вони не пропадали в якійсь бочці. Тому передача повноважень, передача додаткових надходжень бюджету, і тоді, чесно кажучи, і треба передавати і функцію надання соціальних послуг. Не забувайте, що верстви населення, які потребують ці соціальні послуги, це ваші мешканці територіальних громад, і ви за них також несете відповідальність. Це – позиція комітету. Дякую. Дякуємо за роз'яснення. Шановні колеги, мені здається, що от блок поправок, який тільки що прозвучав в роз'ясненні авторів – пані Сотник і Семенухи, - є дуже важливим. дискусія відбулася щодо розподілу дійсно бюджетних коштів, на кого буде лягати тягар: центральний бюджет чи місцеві бюджети. Просимо голосувати по черзі. 458 поправка, будь ласка, визначатися прошу. За-38 Поправка відхиляється. В нас ще дві поправки, які ми маємо проголосувати, але вже було роз'яснення. 259-а. Прошу визначатися.

За-38 Поправка відхиляється. Колеги, ми зупиняємося на 466 поправці, з якої ми розпочнемо розгляд цього законопроекту у четвер. Отже, шановні колеги, завтра ми будемо мати змогу завершити обговорення і, я переконаний, прийняти позитивне рішення. Я хочу до всіх звернутися, колеги: завтра буде блок аграрної політики. З них два закони, необхідних для виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Завтра буде блок інформатизації, надзвичайно важливі закони.

Зараз ранкове засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Бажаю всім плідної роботи в комітетах. І, колеги, завтра о 10 годині чекаю всіх в залі для продовження нашої роботи. Дякую всім. До побачення. Всього найкращого. До завтра. Дякую